Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra financija gospodin Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo zastupnici. Zakon o državnim potporama koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine donesen je radi omogućavanja funkcioniranja hrvatskog sustava državnih potpora u

jedinstven sustav nadzora i upravljanja svim sredstvima iz državnog proračuna dodijeljena u obliku državnih potpora zbog bolje učinkovitosti, a što zbog svojevrsne centralizacije ovlasti drugačije nije bilo moguće postići. Ono što je jako bitno kroz ovaj zakon je da će se i baza podataka o svim državnim potporama biti jedinstvena, na jednom mjestu, nakon ispunjavanja određenih tehničkih preduvjeta bit će uspostavljen sveobuhvatni registar svih dodijeljenih državnih potpora u Republici Hrvatskoj. Time će i na državnoj razini postojati jedna cjelovita evidencija svih sredstava dodijeljenih kao državne potpore, znači po resorima, po područjima, po svim vrstama i njihovim korisnicima, a radi ispunjavanja obveza prema Europskoj uniji koja ima ovlasti od država članica u svakom trenutku zatražiti podatke o dodijeljenim potporama, izričito npr. prema uredbi o potporama male vrijednosti. Na ovaj način i uz bolji monitoring postići će se sve veća razina transparentnosti i pristupa javnosti tako da će se u svakom trenutku moći vidjeti tko je primio i koliki iznos državne potpore. U pogledu administrativnih kapaciteta ističemo kako smo ovim zakonom predvidjeli preuzimanje zaposlenika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koji su radili na državnim potporama u Ministarstvu financija te se time i na kadrovskoj razini sustav ojačava, gdje će svi stručnjaci za državne potpore biti na jednom mjestu. Bitno je ovdje istaknuti da AZTN također nije imala nikakvih primjedbi na ovaj prijedlog zakona, izražavajući potpunu spremnost na suradnju u njihovoj u ovom zakonu naglasak je da se ovaj dio ovlasti i načina komuniciranja prema Europskoj uniji gdje uniji gdje znamo da AZTN više nije nadležna za definiranje potpora nego je to Europska komisija. Imamo jedinstveno tijelo, imamo jedinstvene baze i način komunikacije prema Europskoj komisiji će se izvršiti sa strane Ministarstva financija. A kako znamo da smo i u proceduri prekomjernog deficita, znači ta cjelokupna politika državnih potpora svakako će morati biti usklađena i sa ovom procedurom prekomjernog deficita tako da imamo na jednom mjestu i ove baze, imamo način komunikacije i upravljanja ovim sredstvima. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, poštovane dame i gospodo. U ime kluba HNS-a o ovoj promjeni vezano je za državne potpore, o samim državnim potporama onome što je bilo nekad i onome što bi trebalo biti. Kao što je gospodin zamjenik ministra u uvodno izlaganju kazao vrlo kratko, tako će vrlo vjerojatno trebati i meni manje vremena od predviđenih 15 minuta da elaboriram ovu stvar

o toj sam agenciji i kvaliteti njenog rada u minulim godinama u više navrata govorio u ovom domu pa se ne bih htio ponavljati ni vas opterećivati tim opservacijama i mišljenjima. U nekoj fazi prilagodbe europskim propisima pojavljuju se i Ministarstvo financija i naravno Europska komisija, sukladno i pravnoj stečevini Europske unije, ali isto tako i praksi. I sad dolazimo do ove novele zakona, odnosno do ovog novog rješenja koje je nastalo slijedom iskustava u proteklih 9 mjeseci, iskustva koje je pokazalo da je zapravo najpraktičnije rješenje upravo ovako. Zbog čega? Državne potpore kad bi sagledavali koliko ukupno iz državnog proračuna koji pune građani Republike Hrvatske izdvajamo novca za potpore različitih vrsta i namjena, shvatili bi da je to ogromna masa novca, da je to novac koji se prikuplja vrlo teškim okolnostima, od hrvatskog gospodarstva u vrlo teškim socijalnim okolnostima, od poreznih obveznika, građana Republike Hrvatske. I onda je naravno za očekivati da politika ima vrlo jasan stav, kriterij za dodjelu, transferi tih sredstava, način njihovog korištenja, opravdanost, naravno moraju bit transparentni, naravno moraju biti pohranjeni kao podaci na jednom mjestu i dostupni javnosti i svakom onom koji u najmanjoj mjeri puni proračun iz kojeg se oni isplaćuju. Kakvu smo praksu imali dosad, koliko su racionalno korištene milijarde kuna državnih potpora za različite namjene, od poljoprivrede, gospodarstva pa do subvencioniranja prijevoza i nekih drugih grana koje smo trebali subvencionirati. O tome je valjda izrečeno ne samo u ovom Hrvatskom saboru nego i hrvatskoj javnosti jako puno toga i jako puno toga se zna dame i gospodo i jako dugo je trebalo dok se išta počelo poduzimati. Ni danas nije poduzeto sve što je trebalo poduzeti, ali eto. Ideja da Ministarstvo financija koje je odgovorno za financije ove zemlje, vođenje financija ove zemlje ima vrlo jasan uvid, kompletiranu bazu podataka koja će biti transparentna i dostupna javnosti da se vidi kud odlaze naše novci, da se vidi koliko je opravdano to što se radi. To je valjda početak nekog pristupa politici koju možemo nazvati razumnim i odgovornim. Iz tog razloga klub Hrvatske narodne stranke apelira da u buduće u svim domenama trošenja državnih novaca imamo ovaj pristup i princip. Mora se znati zašto novac ide i kamo ide. Potpore su potrebne. One su prvenstveno potrebne poljoprivredi, one su potrebne gospodarstvu koje je posustalo. Ali moramo znati zbog čega, kako, komu i pod kojim okolnostima. Ono što smo imali do sad pogledajmo istini u oči je priča od 20 godina laganog grebanja para iz državnog proračuna. U velikom broju slučajeva, ne u svim, u mnogim slučajevima su te potpore bile opravdane ali imali smo i konstantu 20 godina grebanja para i to ne para sitnih, nego para krupnih. Tu je odgovor na pitanje odakle najveći broj limuzina luksuznih per capita u ovoj zemlji koja sve druge socijalne pokazatelje ima vrlo problematične, a o gospodarskima da ne govorimo. To je vrlo vjerojatno odgovor na pitanje kako neki koji imaju vrlo šture porezne kartice žive u vilama u kojima se može pričati u kontekstu procjene u milijunskim iznosima. To je jedan od odgovora. Naravno ima ih još. Ovom točkom dnevnog reda, ovim prijedlogom zakona ova Vlada pokazuje jasno namjeru da krene raščišćavati stvari i da počne kreirati vrlo jasne, vrlo konkretne i korektne mehanizme odgovornog gospodarenja preostalim novcem građana Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Kolega Baranović, vi ste otvorili niz pitanja. Međutim, ima neke stvari koje naprosto treba postaviti na mjesto i vidjeti da li su postojali već neki instrumenti, da li ih je netko provodio. Dakle, počnimo od registra koncesija. Tko je bio najveći protivnik registra koncesija? Oni po jedinicama lokalne samouprave koji su davali koncesije, one uprave po raznim ministarstvima koje su davale koncesije. Njima naprosto nije pasalo da to bude na jednom mjestu i da se vidi u principu da li je neka koncesija prevelika ili premala. Jer šta je? I visina koncesije je na određeni način potpora, da se razumijemo. Jer, a o tome ću govoriti kasnije, sad nemam vremena. A druga stvar mi uz proračun dobijemo ovakav snop materijala. Između ostalog imate programsko korištenje sredstava i mjesto troška. Međutim, nemojte se vrijeđati kolegice i kolege ali nitko te materijale ne pročita. Jer kad bi se pročitali ti materijali onda bi se dobilo uvid i vjerojatno bi se potegnule nekakve rasprave da se ne dogodi ovo što ste vi rekli. Jer kad se dogodi ovo što ste vi rekli onda je najlakše prozvati nekoga iz politike, jer on je zvučno ime i on je odgovoran za to. Međutim, da se to ne bi događalo je uveden OIB. Zašto ga netko koči već četiri godine ja ne znam, ali taj OIB je trebao dati odgovor na ova pitanja od kud nekom vila od 2 ili 3 ili 5 milijuna eura ako on po svim svojim poreznim prihodima i svojim poreznim karticama nema prihoda za to. Zašto to netko koči? Zašto oni koji su postavili OIB se najedanput našli na rubu svih pušaka u ovoj državi, jer očigledno je bio problem da će se srušiti nekakve moralne vertikale. Kolegice i kolege, nikakvih problema nije bilo da OIB počne u potpunosti funkcionirati. I onda bi vidjeli zašto netko ima 20 ili 30 firmi i zašto je od ukupno blokiranih firmi 60% 60% njih bez posla, zapravo bez ijednog zaposlenog i niz drugih pitanja koje ste vi postavili. Dakle, postoje instrumenti samo je pitanje da li ih netko želi i hoće koristiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku, Petar Baranović. Uvaženi kolega Šuker, pa naravno da postoje mehanizmi samo to vam je kao i u životu svaki novi model ako su se inženjeri dobro potrudili je bolji, efikasniji, učinkovitiji. Tako i kod ovoga slučaja. Mehanizmi su postojali, ali rezultati govore da nisu bili dostatni. Iz tog razloga podržavam i kao saborski zastupnik, ali i u ime kluba Hrvatske narodne stranke ovaj zakonski dokument. Transparentnost je nešto za što se zalažemo i zašto se zalažemo. Građani imaju pravo znati. Nije poanta priče da samo nas 150 u ovoj sabornici koje je donijelo te materijale u moru drugih materijala možemo. Da, mi to možemo i istina je da je to najveći dio ljudi ne pročita jer ne može ni stići. Ali postoji zainteresirani u ovom društvu koji imaju pravo znati, u ovom društvu ljudi imaju pravo znati kud odlazi novac za kojeg se odriču, koliko je opravdano njegovo trošenje, da li se potrošnja na zakonit način. Ljudi imaju pravo znati. I to je ključna crta koju mi u ovom zakonu, u ovoj ideji da podaci budu pohranjeni kod odgovornog ministarstva koji uostalom nosi političku odgovornost za gospodarenje financijskim sredstvima, da budu pohranjeni na jednom mjestu. Hvala lijepo. se apsolutno slažem sa vama. Na kraju krajeva Hrvatski laburisti su već govorili puno puta upravo u ovom dijelu o kojem ste vi govorili oko nesrazmjera imovine i prihoda, odnosno porezne kartice. Ali i apsolutno podržavam ovo što ste na kraju rekli da građani Republike Hrvatske imaju pravo znati gdje su, kud idu njihovi novci i u što se ulažu. Ali postavljam jedno ajmo reći retoričko pitanje, što kada se desi, s obzirom da ovim zakonom mi samo potvrđujemo ono što već znamo da više nema agencije, odnosno da agencija nije nadležna za to nego ministarstvo, što kada neko drugo ministarstvo dođe u uvjetno rečeno u prekršaj, odnosno kad određena sredstva dodjeli nekom pravnom subjektu ili još bolje preuzme dugove nekog pravnog subjekta? Da li su to onda potpore? I da li su to onda nezakonite potpore? I da li ćemo onda doći pod udar Europske komisije? Čisto, da li će i u tom slučaju građani znati i moći utjecati na to kuda idu njihovi novci? što se tiče EU prihvatili smo pravila igre, polažemo račune Europskoj komisiji. Prihvatili smo da dio političkog suvereniteta prenesemo na pa i inače suvereniteta u raznim elementima i na EU. Procijenili smo, prije puno godina konsenzusom hrvatske politike, da je to rješenje. Ja još uvijek vjerujem da smo procijenili dobro. Da li jesmo, pokazat će godine. Naravno, što se tiče eventualnih propusta u ministarstvima koja su vezana uz određene vidove potpora ja stvarno duboko vjerujem da je Hrvatska pravna država i da se u njoj unapređuje i gradi pravni sustav koji iz godine u godinu ipak polako ali sigurno napreduje. I nadam se da ću doživjeti vrijeme kad će svi u ovoj zemlji odgovarati i imati konzekvence za ono što su napravili suprotno pozitivnim propisima RH. Počevši od čovjeka koji se ne veže u autu pa plati kaznu prometnom policajcu pa do ministra. Želim državu bez "svetih krava". Vrlo jasno, pravnu državu u kojoj su svi jednaki pred pravom u svojim ovlastima i odgovornostima. I ne treba biti nedodirljivih. Hvala lijepo. da se prije jako grebalo i da su se na razne načine dobivale potpore, a vjerojatno je to i sada prisutno i to ste isto rekli u jednom dijelu svoje rasprave i u ove protekle dvije godine. Nije se to nešto bitno i značajno promijenilo. Ja osobno se slažem isto sa većim dijelom vaše rasprave i nadam se da će stvarno biti ovako kao što ste i vi govorili da će doći do jasnih spoznaja što i kako i gdje tko dobiva proračunskog novca. ima jedna stvar koja mene onako zabrinjava, znači kad neka agencija ili neko ministarstvo ne odrađuje svoj posao jer i dosada se trebalo kontrolirati i dosada je trebalo objavljivati onda to preuzima neko drugo ministarstvo. Ne znam, ako će se ovako nastaviti onda u principu će Ministarstvo financija preuzeti pola poslova svih drugih ministarstava i neće drugih možda ni trebati, neće biti potrebni. Pa nisam siguran da će baš i ono moći to sve tako pratiti, odnosno ono je trebalo to po meni kontrolirati ali oni koji su i prije radili trebali su to napraviti, imali su obavezu isto kontrolirati, objavljivati, pratiti i odgovarati za to ako nešto nije bilo u redu. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega Hrg, kažu da je povijest učiteljica života. Iz onog što je bilo nekad treba izvlačiti pouke i na temelju tih referenci vrednovati ovo što imamo danas, konkretno recimo na dnevnom redu. Ono što mogu prokomentirati na vašu repliku je samo sljedeće, ovim rješenjem ova čitava priča postaje apsolutno transparentna i više o zakonitosti postupanja vezanih uz državne potpore neće moći nadzor vršiti samo pojedini službenici, samo pojedini politički dužnosnici nego će svaki građanin ako mu je nešto sumnjivo moći doći do podatka i reagirati. To je jedna od temeljnih građanskih dužnosti uostalom. Činjenica je da smo dosad imali, s namjerom ili bez, možda čisto previdom, u dobrom dijelu politiku skrivenih računa. dobrom dijelu politiku skrivenih računa. Da li su ti računi bili ispravni ili ne, to je da procijeni netko drugi tko je mjerodavan ali je činjenica da javnost za mnoge račune nije znala. I u tom dijelu se krije opasnost od korupcije i od drugih negativnih konzekvenci. Hvala lijepo. Uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Ja vjerujem da je ovim zakonom Vladi laknulo jer se prenosi i dio odgovornosti s hrvatskih institucija na europske institucije, na Europsku komisiju. Ali nije tako sve ružičasto za Hrvatsku vladu kao što se čini. Danas govorimo o potporama, vi znate dobro da su potpore za zapošljavanje se mogle povući naročito za zapošljavanje mladih iz EU. Ovaj puta moramo govoriti i o tome koliko smo mi odgovorni prema upravo izvlačenju novca iz europskih fondova. Ako prepuštamo da, kao što je rekao prije kolega Baranović sasvim točno, da pristali smo prenijeti dio suvereniteta političkoga na Europsku komisiju, odnosno EU, jer smo članovi te zajednice. Tada moramo se služiti sa svime što nam pruža ta europska zajednica. A onda se moramo služiti i sa potporama koje možemo izvući iz fondova. Gospodin Mrsić ukida potpore za zapošljavanje mladih, a nitko nije zapitao tko je odgovoran da nemamo novca za to? Ja mislim da bi gospodin Grčić morao dati ostavku jer nije učinio ništa da se izvuku iz Europskih fondova da se izvuče novac. Govorilo se, upozoravali smo, ne radi se dobro, kasnimo. Rekli su ne kasnimo, ni jednu lipu nećemo izgubiti, izgubili smo stotine, stotine milijuna koje ne znamo povuć a izgubit ćemo još, a to ćemo tek kasnije vidjet i plakat ćemo za prolivenim mlijekom. Dobro je da se vodi računa o tome kako se troši novac, vrlo važno je zato što se troši novac poreznih obveznika. Dobro je po meni da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja više to ne kontrolira. Ja sam govorio nekoliko puta o Agenciji, imam vrlo negativno mišljenje o Agenciji, Agencija je bila agencija za zaštitu velikih na tržišnoj na tržišnoj utakmici. Ona je štitila velike, najveće, gušila male i to je bilo i vidjelo se kad je agencija izgubila neke svoje ovlasti da su oni koji su desetljeća ne znam koliko možda i više rukovodili tom agencijom, otišli iz agencije jer im više nije bila interesantna jer nisu više mogli to činiti što su činili do sada. Ruku na srce, u poticajima je nedostajalo ono što je najvažnije a to su kriteriji, pa koliko god znam da će sada neki dići zbog toga replike, nedostajali su kriteriji u poljoprivredi, postoje, već sam govorio jedan moto koji sam u ovom Saboru izrekao prije godinu i nešto a vidio sam ga na jednom plotu u Slavoniji uz onaj ako traktor onda Zetor ali ovaj je puno bolji, ispunio sam svoj hir, kupio sam traktor Jondir. To smo govorili o tome, o prstenu europskom, što znači kupiti takav traktor, koliko je potrebno seljaka i koliko je potrebno hektara da bi taj traktor imao opravdanje a kod nas se to kupovalo bez reda, kod nas se nije vodilo računa. Kod nas se, sa potporama su se kupovali koalicijski parteri i to treba reć, kod nas je bilo toliko nereda u tim potporama da je ovo dobro. Nismo znali sami urediti, sad će Europska komisija nam dati packe i oni će to urediti ne kako nama paše, kako njima paše. Normalno da ćemo u tome biti zakinuti. Biti će sve na jednom mjestu i drago mi je što će za to biti odgovoran ministar Linić odnosno Ministarstvo financija jer u ovom trenutku je to možda jedino ministarstvo koje funkcionira dobro. Mi možemo biti nezadovoljni u oporbi načinom na koji to rade, uostalom to je njihova politika ali da to ministarstvo funkcionira bolje od ostalih, sigurno je. Važno je kad netko dobije novac pa sad govorim i o onoj jednoj velikoj potpori, najvećoj potpori u Hrvatskoj, to je potpora koju dobiva HRT, koja koja isto tako regulirana na nivou Europe, koji dobivaju potpore sve javne televizije u Europi. Vrlo je važno kako se troši taj novac, mi smo benevolentni prema načinu na koji se troši novac. Nikad to ne kontroliramo. Doći će jednog dana iz EU i to da će EU početi sređivati stanje na HRT-u zbog potpora jer se troši novac na što se troši novac govorili smo da neću prelaziti u teritorije koje da me ne opomene potpredsjednica Sabora znači izvan teme ali riječ je o potporama. Često i sami nismo znali što je sve potpora, a najčešće nismo znali, dali smo potporu i vjerujem da su dali u najboljoj vjeri potporu ali nismo znali na što se troši taj novac, nismo pratili tijek novca, nismo bili toliko revni, nismo bili toliko savjesni da kažemo dali smo potporu i da vidimo koji su rezultati proizašli iz te potpore. Na potporama su se mnogi obogatili a da nisu učinili ništa da opravdaju te potpore, ima i onih koji su bili zakinuti zato što su neki koji nisu smjeli dobiti potpore dobili potpore. Znači s jedne strane imamo bogaćenje na potporama, s druge strane imamo ljude koji su itekako vapili za potporama da u bilo kojem segmentu proizvodnje da pokrenu nešto što će biti korisno i za njih, za njihove obitelji, za njihov kolektiv i na kraju krajeva za nas kao državu. Zato slažem se sa gospodinom Baranovićem, o ovom se nema puno osim ako nećemo govoriti o samoj suštini potporama, ono što je bilo puno govoriti, mislim da zakon ovakav kakav je da je prihvatljiv i da ono što sam govorio a to sam često znao replicirati sa kolegicom Kosor, kad smo ulazili u Uniju 1.7.2013.i kad sam rekao ništa se neće promijeniti od ovoga datuma ako se mi sami ne promijenimo i najžalosnije je činjenica je ako ćemo se prepustiti tome da nas EU mijenja, da ćemo uvijek se mijenjati kad se moramo mijenjati a ne da se mijenjamo sami. Potpore su sasvim sigurno jedna od najvećih problema s kojim se suočila RH i u potporama smo imali najveći nered, najveću nepravdu, najveće razlike a toga nije bila imuna poljoprivreda, čak dapače. Tu je novac curio kroz prste tako da ovaj zakon će Hrvatski laburisti podržati.

Sluša on, ima, čuje. Dosta kritično govori ovo u vezi Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja je dakle imala ulogu da evidentira državne potpore, tj da ocjenjuje da li su one da li su one dane u skladu sa propisima EU kada smo mi ulazili i sada, sada je ta uloga kao što znate prešla Europskoj komisiji, neće ona biti tako tako benevolentna, kako ste vi upotrijebili, bojim se kao što je to bila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Velim govorili ste kritično, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije odlučivala o tome kome će se dati potpore nego eventualno koja to potpora bi bila nezakonita, nelegalna u smislu tržišnog natjecanja prema tome ne vidim zašto je razlog, zašto ste Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja optužili da da su državne potpore bile neučinkovite, da nisu dolazile na pravo mjesto, da nije bila dovoljna evaluacija njihove učinkovitosti, itd. Kažem, odluka o potporama bila je na drugim državnim tijelima i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja bila je vrlo često u nezahvalnoj ulozi da upravo objasni da nešto ne bi smjela biti potpora jer će kad-tad doći na naplatu u smislu, dakle ovih propisa koje imamo u Europskoj komisiji. RH nažalost još uvijek je zemlja koja ima i suviše tzv. vertikalnih potpora, a ne horizontalnih, stvari se tu pomiču ka boljem, ali kažem, razlog ove replike je da ne ostane u javnosti, da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja o nečemu odlučivala. Ne, ona ih je samo evidentirala, … sprečavala da nezakonito, neekonomično i nelogično davanje potpora ode u još krivljem smjeru nego što je u nekim našim razdobljima odlazila. Hvala lijepa. Uvaženi kolega, ja nisam ni rekao da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odlučivala o tome kome će se dati potpore, ali vi ste sada u svojoj zadnjoj rečenici rekli ono upravo što sam ja tvrdio, to je ona sprečavala, regulirala, ona nije sprečavala, ona nije regulirala, ja sam govorio kao o Agenciji u koju nisam imao povjerenja kao u instituciju da bilo što radi jer je bila zapravo institucija jednog jakog privrednog lobija i bilo što da je drugo povjereno, nisam imao povjerenja u tu instituciju, a mnogi nisu imali i znate da ne spominjem ime kako su tu agenciju zvali i to je šef te agencije. I tko su kadrovi koji su dolazili u tu agenciju i tko su kadrovi koji su iz te i agencije i kako su bili povezani. To znamo svi ovdje i ne trebamo. Sasvim sigurno ovaj zakon niti ne govori o poljoprivrednim potporama jer regulira, ali ja sam govorio o širem kontekstu, govorili smo o potporama, govorili smo o potporama zapošljavanja jer bi stvarno da sam otišao tamo, ono što je rekao kolega Baranović, bio minutu i pol, dao podršku ovom zakonu, ali upozorili smo javnost da je u Hrvatskoj godinama curio novac na sve strane i da se nije vodilo računa kako se troši novac, da su mnogi koji su trebali dobiti novac ili zakinuti, a oni koji nisu trebali, što sasvim sigurno da ne upirem u pojedinca, u samo jednu Vladu prstom, jednostavno za to je kriva, netko je pitao, prije govorili smo politika, da, bila je kriva politika. Ako će biti politika Europske komisije ta koja će biti kriva ili zaslužna za poticaje, ne sve, ove koje sam ja govorio. Hvala lijepo. Pa kolega Vukšić, s jednim dijelom se s vama slažem, ali s većim se ne slažem. Naime kada govorite o potporama, da su potpore davane bez kontrole, rekao bih u jednom dijelu možda i da, ali postavljam pitanje, kako i na koji način poljoprivredno bilo koje gospodarstvo uopće može funkcionirati, a da nema potpora? Svjedoci smo da su doista poljoprivredna gospodarstva se izgradila i kupovinom novih strojeva i kapitalnim investicijama, ali istovremeno pitam vas danas, kako i na koji način može funkcionirati poljoprivredno gospodarstvo kad je samo unazad godinu i pol dana hrvatskom seljaku o proračunu RH uzeto jedno i pol milijardu ili bolje rečeno milijardu kuna poticaja? Dakle, sva ona kapitalna ulaganja koja su prije bila, danas su upitna. Zašto? Zato što upravo hrvatski seljak danas nema potpora u onom smislu u kojem bi trebao imati, smanjena im je cijena njihovih proizvoda do te mjere da ne mogu više funkcionirati i danas su prisiljeni svoja gospodarstva zatvarati, uništavati, krave davati na prisilna klanja, a to je slučaj i u mojoj Požeško-slavonskoj županiji i nitko nije rekao da potpore su bile kontrolirane. ali danas isto nije dobro kada su se ljudi zadužili, investirali, potpora više nema, u onom smislu da mogu funkcionirati, da mogu stvarati pozitivan rezultat i da mogu ostvariti dobit i tom dobiti vraćati svoje obveze. Oni su danas u bezizlaznom stanju i ovo je katastrofalno stanje koje je uništilo hrvatskog seljaka i gospodarstvo na selu, stoga potpore su dobre, trebaju biti kontrolirane, ali da nije bilo tih potpora prijašnjih godina sigurno danas ne bi bilo ni ovoga gospodarstva i hrvatskog seljaka, ali ne valja ni ovo danas jer je uništeno, do kraja je uništeno i ne postoji hrvatski seljak. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Lucić, mi se u suštini slažemo i u Europi nema poljoprivrede bez potpore. Znamo da velike poljoprivrede, da vrlo teško naši seljaci, naša poljoprivreda koja je 1% poljoprivrede EU, znači može biti u statističkoj gresci, da ne može konkurirati, a naročito ne može konkurirati ako nema potpora. Nitko nije protiv potpora seljacima, da me ne bi krivo shvatili, samo je protiv toga. Uostalom, najveći su dobivali najviše potpora, ne oni najmanji, ne proizvođači, nije se kontroliralo dal su te potpore dobro utrošene, nije se racionalno koristile potpore, o tome sam ja govorio. Nije trebalo jedno gazdinstvo za koje je i najmanji traktor prevelik, kupovati traktor. Sjetite se da su banke su nudile kredite, gotovo da su, pod navodnicima, lopatama davali kredite, kasnije ljudi to nisu mogli otplaćivati, nitko nije bio taj koji je rekao, ovo je racionalno, ovo je neracionalno, ovo ćemo financirati, ovo nećemo financirati. Za samu proizvodnju u poljoprivredi ako se novac troši za samu proizvodnju sasvim sigurno da nije uludo bačen. moramo dobro razmisliti potpore su nužne inače znamo da svaki dan gazdinstva na selima umiru, da imamo sve manje stoke, da smo imali početkom stoljeća milijun i 200 tisuća krava, zbrojite koliko imamo danas, stoljeća, ne govorim o ovom stoljeću, početkom prošloga stoljeća, da smo bili neka poljoprivredna činjenica, danas to nismo. ali ja sam govorio o onoj crnoj strani kojoj sigurno pojedinci nisu krivi. To je sustav bio kriv, kriva je bila država koja nije vodila računa o tome. Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić, John Dear nije hir u većini slučajeva jer većina poljoprivrednika je radila biznis planove, biznis planove je radila na temelju poticaja i vrijednosti koje su imali u tom trenutku, smanjivanjem poticaja ljudi su ušli u problem. No isto tako evo danas svjedoci smo ukidanje potpora za zapošljavanje, a u isto vrijeme potiču se uvoznici. No ono što sam vam želio najvažnije replicirati rekli ste kako se troši novac. Puno je važnije da se vide efekti onoga što je potrošeno. Svaka ozbiljna Vlada i svako ozbiljno ministarstvo na temelju strategija, na temelju cilja određuje poticaje, a na osnovu određenog vremena onda radi analizu efekata i da li su ta sredstva polučila određene nove vrijednosti, da li su pomogla primjerice poljoprivrednicima, razvoju stočarstva, razvoju nekih segmenata u proizvodnji. Ako ti efekti nisu polučeni onda se ide sa smanjivanjem poticaja. No nama je evidentno u većini ministarstava da se ne radi ta analiza, da se ne radi analiza da li su dosadašnji poticaji i potpore imale efekta ili nisu. prema tome to je najvažnije pitanje, efekti. Uvaženi kolega Bubalo upravo sam govorio o tome, efekti. Nismo kontrolirali kada smo nekome dali onda smo trebali kontrolirati jeli taj novac dobro utrošen, koji su efekti toga, što je proizvedeno, koliko je proizvedeno toga. Međutim ovo kada ste spominjali da John Dear nije hir, ja sam bio u Slavoniji u nekoliko navrata, razgovarao sa ljudima, vi živite u Slavoniji pa vama, ja govorim zato što sam iz Zagreba pa da ljudi ne misle da nisam nikada bio i odrastao na selu pa prema tome znam o čemu govorim. Možda ne toliko koliko vi, jeste vi svaki dan suočeni s time. Mnogi su kupovali i opremali svoje farme, a da za tu nisu imali ekonomskog opravdana o tome govorim, ali na to ih je trebao netko upozoriti. Hrvatska država Hrvatska država je čak propisivala veće standarde na farmama nego što su standardi u Europi. Mi smo činili sve kako bi čim više onog nevažnog na nevažno se trošilo, a ne na samu proizvodnju. I u tome je problem. zato kažem da za to krivi seljaci, kriva je država koja nije propisala standarde kakvi su nama primjereni, država koja nije kontrolirala kuda se odljeva taj novac za što se troši i koji su slažem se potpuno ponovno ponavljam efekti od uloženog. A efekti od uloženog nisu dobri, to vidimo. I bili smo nezadovoljni u vrijeme kada su se najviše davale potpore. A drugo, ruku na srce znate da su se potpore davale na način da su dobivali oni najveći, oni koji ne bi smjeli, da da su dobivale farme koje su bile ogromne, da su razni agrokori dobivali po čudnim kriterijima od zemlje do novca i da smo u tome država sa najmanje reda. E pa sada treba uspostaviti red, međutim najveći problem je u tome što se špara kada se ima. Sada već gotovo nemamo što zašparati. Hvala lijepa. Poštovani kolega, vi ste rekli da ste bili nezadovoljni radom Agencije za tržišno natjecanje. Pa ne znam da će se nešto tu promijeniti, obzirom da izmjenama zakona stoji da će svi zaposlenici sa svim svojim pravima iz agencije prijeći u Ministarstvo financija. Znači isti ljudi će u principu raditi isti posao samo na drugom mjestu. Ali govorili ste o poljoprivrednim potporama u poljoprivredi, vrlo rado bi seljaci vjerojatno vidjeli da Ministarstvo financija preuzima Agenciju za plaćanje u poljoprivredi pa da konačno mogu saznati za što to oni dobivaju poticaje jer bilo je problema, bilo je propusta ali bilo je zakonske regulative koja je nalagala da se kontrolira. Zašto netko nije kontrolirao, to je stvar sustava. Tada su seljaci znali za što dobivaju potporu, za što dobivaju poticaj. Danas ne samo da više ne treba toliko kontrolirati koliko je smanjeno sve skupa u principu i više ne treba kontrolirati skoro, recimo samo da samo da EU negdje oko 38% svog proračuna izdvaja za ruralni prostor i proizvodnju hrane, a Hrvatska država 3%, pa onda možete zamisliti kak možemo nešto puno kontrolirati. ali bi seljaci sigurno htjeli da ministarstvo preuzme agenciju pa da znaju za što dobe potpore, koliko su trebali dobiti potpora i koliko nisu dobili. Danas seljaci pojma nemaju za što dobe novac, koliko ga dobe, koliko su ga trebali dobiti. Dakle evo možda nakon ove rasprave možda Ministarstvo financija odluči da preuzme i tu agenciju koja definitivno ne radi dobro svoj posao. laburisti - Stranka rada)** Slažem se kolega Hrg, za 2012.se još ne zna koliko je i kome isplaćeno za 2012.godinu, znači potpuni nered. Ja se slažem s vama i prije su postojali propisi, regulative, zakoni pa to često govorimo u Saboru. Mi imamo dobrih zakona, pa i oni loši su bolji od bezakonja, ali mi ne primjenjujemo zakone, mi zakone preskačemo. Koliko je odgovorna država ako se ne zna koliko je kome isplaćeno. Nekima nije isplaćeno ni 30%, nekima je 100% isplaćeno. Po kojim kriterijima? Tko je to odlučivao da se nekom 100% daju poticaji a da se nekom ni 30%. Da se nekog zakine. Ono što sam rekao malo prije natjerani smo da nam netko drugi odlučuje i vidim da je odlaknulo mnogima što će netko drugi odlučivati i što će netko drugi napraviti neke rezove, možda neprimjerene, možda nepravedne jer situaciju u Hrvatskoj mi sami najbolje znamo. Ali kada nismo znali gospodariti onda je možda i rješenje u tome da nam gospodari netko drugi. Pa onda ona izreka prije smo išli po mišljenje u Beograd, sada idemo u Brisel, stoji. Mislim mada ne smijemo doživljavati Brisel kao što smo doživljavali Beograd. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Vukšić ja sam primijetio isto ove navode i glede kriterija i možda onih koje kakvih radnji gdje ste govorili o poljoprivredi. Ali sam onda odmah sam sebi rekao vidiš kako taj kolega Vukšić to majstorski radi, prvo to kao isprovocira pa onda se na neki način povuče, kaže vidiš dobre su te potpore u poljoprivredi, dobre su te potpore u poljoprivredi i one trebaju i one su takve. Vidiš to je to je taj manevar koji vi to vješto radite. A ja vam želim reći da itekako u onom području o kojem ja često govorim itekako su bili jasni kriteriji i da nisu naši mljekari, stočari to koristili koristili i trošili za koje kakve hirove i nabavku koje kakvih tih strojeva koje ne smijemo reklamirati naravno. Nego su trošili itekako sa namjerom da povise proizvodnju. Povisili su proizvodnju, to govori, sada je pala proizvodnja, nažalost je pala i sve su koristili onako kako treba. Naravno doživjeli su tu jedan udarac takav od kojega se ne mogu oporaviti, nije to područje koje se može lako izliječiti izliječiti i preko noći. Ali ja bih ovdje jasno, javno postavio pitanje koji je to kriterij kada dođe bilo koji momenat, kriza, rebalans ili tako dalje ajmo opet tim seljacima, poljoprivrednicima srezati. Tako je kolega Hrg u pravu kaže nemaš više ni šta kontrolirati na neki način. To se događa. Koji je to kriterij kada kažu modulaciju rade pa sada ove velike gore ostale a ove sitne male porežu. E tu je problem isto tako. Naravno da je kontrola potrebna, naravno da je trebalo imati to pod nadzorom ako su bile kakve zlouporabe da je netko nešto, ako znate treba prijaviti. Naravno da treba takve jer ti čine onima koji su naravno marljivi, koji uzorno rade i muče se jer stočarska, mljekarska proizvodnja traži svakodnevni angažman od jutra do večera niti godišnjeg niti sunca niti mjeseca kako ovi našu kažu. Hvala lijepo. laburisti - Stranka rada)** Ovo što ste kolega Milinković rekli niti sunca niti mjeseca to je jedna srpska pjesma koju nemojte ovdje citirati, ima jedan referen u tome. Rekli ste da se to, da sam majstorski izveo, prvo zamutim itd. pa se povučem, nisam se povukao. Vidite vašu pažnju sam uspio zadržati i to mi je upravo namjera bila. Sjetite se da smo često govorili o mljekarstvu, da smo govorili o govedarstvu ovdje u Saboru i da smo mi čak i tražili i prekid sjednice zbog toga kada su seljaci prosvjedovali sa razlogom pa ih ni premijer ni ministar nisu htjeli primiti. Radi se o tome, sami ste priznali, nije bilo kriterija, sada nema kriterija, potpore su potrebne. Pa malo prije sam rekao, nema poljoprivrede u Europi bez potpora. Ali trebamo znati za što dajemo potpore, za koje kulture dajemo potpore. Naravno, strategije u poljoprivredi nemamo mada su nas uvjeravali kako imamo strategije u poljoprivredi. Da imamo strategije u poljoprivredi ne bi se događalo da svaki dan umire domaćinstvo po domaćinstvo, da imamo sve manje stočni fond, da imamo sve manje mlijeka, da uvozimo, mi podupiremo uvoznički lobij. Podupiremo, zašto? Pa zato što je to pinka ispod stola puno veća jer se tu daju 10, 15%. Da li to dobiva netko iz vrha vlasti ili je birokracija se tako dobro raspodijelila pa birokracija dobiva, mi uništavamo i seljaka i sve što je u privredi. Međutim, sada kada sam govorio o potporama. Pa zar nije jedna od najkatastrofalnijih odluka da se ukinu potpore za zapošljavanje mladih, sve će otići van, tko će nam ostati? Samo ministar Mrsić. Damo i njega. I Grčića i Mrsića, neka oni odu van. Jadranka Kosor, replika. raspravu iz prošle godine, hoće li se nešto promijeniti nakon 1. srpnja. Mislim da ste svojom raspravom zapravo dokazali da s nešto mijenja i da se mijenja na bolje, dokaz tome je i ovaj Zakon. Ali i činjenica bez obzira kako se to kome činilo da smo ušli u sustav fiskalnih škara to će nas prisiliti na ono što sami očito nismo bili u stanju ili nismo imali dovoljno hrabrosti a to je da trošimo onoliko koliko zaradimo, odnosno da težimo ka tome da ne trošimo više. Prema tome mislim da se pokazalo da je dobro da smo postali članica Europske unije. Ako mogu Berlin, Pariz, Stockholm, Prag, Ljubljana ići po mišljenje u Brise, kako ste spomenuli, onda naravno može i Zagreb. To je, i zadnje kritike koje su primjerice došle iz Europske unije na pravosuđe, odnosno efikasnost hrvatskoga pravosuđa, ja mislim da je to dobro da ćemo morati ponovo se zamisliti i ponovo sami odrediti što ćemo i kako ćemo, hoće li suci više raditi, ja mislim da bi to isto tako, makar je sudstvo potpuno neovisno pa svaka kritika iz ovih redova se dvostruko i trostruko mjeri i gleda ali ja mislim da da, da i o tome moramo i početi otvoreno govoriti. A što ste spomenuli sustav potpore u poljoprivredi on je bio značajan, to nije bilo kupovanje partnera, to je bio program Vlade, svake Vlade koja je u to ulagala. Međutim, ono što s čime se slažem je bio svojevrstan apsurd. imali smo golema sredstva uložena u poticaje, imali smo nazadovoljne seljake, poljoprivrednike, nezadovoljne građane, bujao je uvoz hrane. Prema tome, u nečem smo i u tome pogriješili. Branko Vukšić, odgovor na repliku. idemo po mišljenja, ono što su izdiktirali svi ti veliki moćnici. Mi smo se veselili što ulazimo u Europsku što ćemo biti ravnopravni. Rekli smo idemo u Europsku uniju da ravnopravno za tim stolom raspravljamo i odlučujemo. Međutim, ovo što se sad događa i što mi raspravljamo ovdje, mi smo dobili tutora. Nama je potreban tutor koji će nam stalno nešto reći, daj pazite kako se ponašate, ovo vam nije dobro, ovo vam nije dobro, e sad ćemo vam mi propisati itd., sjednite u kut, krivi ste za to i to. Da, mi to trebamo jer ne znamo sami upravljati, zapravo ne zna ova Vlada, ja govorim sad o ovoj Vladi, neću govoriti o bivšim vladama jer bivše Vlade ne upravljaju sada državom nego upravlja ova Vlada. tome, ako sami ne znamo onda trebamo neko pomagalo, a to pomagalo nam je Europska unija da sebe dovedemo u red, ako ćemo svaki puta za našu svaku pogrešku tražiti da nas netko lupi po prstima onda se nećemo promijeniti, onda onaj 1. srpnja ništa ne znači, ja sam u tom kontekstu govorio da mi sami sebe trebamo zbog samih sebe promijeniti, a ne zbog toga što netko kaže ili nismo pristojni, a mi smo pristojni zbog drugih. Ne, moramo zbog samih sebe jer ugodno tako osjećamo. Tako moramo poštivati vlastite zakone da bismo bili pravna država i da bi se građani Republike Hrvatske dobro osjećali, ali to trebamo svi a ne samo ovdje govoriti i nakon toga vidimo da se čak ni stranke ne pridržavaju onoga što su propisale same sebi pa kaže kad stranke ne znaju se pridržavati rokova za financijska izvješća kako će biti državna riznica u redu. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Vukšić, dojam je da ste više isticali u svojoj raspravi negativne pojave u sustavu potpora, ali ne treba zanemariti da je sustav potpora učinio ovih godina i mnoga dobra usprkos tome što je bilo i negativnosti i nezakonitosti, ali bez potpora nema domaće proizvodnje, bez potpora nema sela hrvatskog uopće. Ali da treba iskorijeniti negativno treba, da nema sustavnog planiranja, strateškog opredjeljenja potpora, nema. To je točno. Govorili ste da su ukinute mjere za poticanje zapošljavanja mladih. Naravno, jer oni koji su zaduženi za povlačenje novaca iz europskih fondova ne rade ništa, oni samo rade na blagoglagoljivosti, ali učinak je ravan nuli. Iz europskih fondova se ne povlače novci, ali se izvlače iz Hrvatske i ponovo peru u Hrvatsku, to je problem društveni najveći. Govorili ste i o AZTN-u i vrlo negativno i vrlo negativno o toj agenciji. Samo bih vas nadopunio, AZTN po mom mišljenju je anacionalno urotnička državna institucija i neće dugo vremena i puno godina proći, djelovanje AZTN-a postat će pitanje nažalost nacionalne sigurnosti. Nadam se samo da neće to biti prekasno. Hvala lijepa. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Mariću, u svemu se slažemo s tim, još jedanput kažem, bez potpora nema, nema poljoprivrede, nema ni europske poljoprivrede, mnogo većih poljoprivreda bez potpora, ali oni kontroliraju te potpore. Slažem se s vama, ali morate znati da je kapital anacionalan i kad sam rekao da su oni štitili samo najveće, štitili su one koji imaju najveće novce, najviše kapitala, naravno da su štitili kapital, a kapital je anacionalan i onda je agencija, slažem se s vama u potpunosti, anacionalna jer ona nije štitila tržište Hrvatske, ona nije štitila interese jer to su znači štititi interese Republike Hrvatske. Ovo što ste govorili o povlačenju novca iz EU fondova, to se dvije godine već govori. Nećete povući, ne radite dobro, ali šta je problem, u softveru. Pazite, kažu da softver ne radi. Pazite, to je isto kao da kažete auto ne radi, a niste ulili benzin unutra. Veli kako će taj, pa jesu napunili taj softver, pa tko taj softver, pa ljudi rade, tko ga održava. Pazite, i to se čak ministar s time opravdava i sad ljudi kažu pa stvarno nije on kriv, pa softver ne radi. Pazite, mi ovisimo o softveru dal ćemo povući, pa što da nestane struje na dva dana, rekli bi sve je palo u vodu, pet godina nećemo moći doći sebi. Mislim to su neozbiljne i kad mi uopće prihvaćamo i kad nije upalila lampica crvena kad su na taj način govorili. I sada pazite, napravimo jedan preveliki grijeh, jednostavno uskraćujemo zapošljavanje, činimo sve kako bismo prerezali granu na kojoj sjedimo. Mladi, školovani ljudi neće dobiti poticaj za zapošljavanje, nema više poticaja i kud će odlaziti, van. Odlazit će van, a mi ćemo samo imati onda stranačke aparatčeke, oni će nas spasiti. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, uvažena gospodo zastupnici. Da, ovdje je riječ o prvom i drugom čitanju, možemo govorit o načelu općenito. I što reći za ovaj zakon? Zakon kao zakon, zakon je manje-više prihvatljiv, svi će za istoga dignuti ruku i razumljivo je, mi moramo znati za svaku lipu koja će završiti kod bilo kojega korisnika. I jasno, ono što je govorio gospodin Vukšić, kad su se dodjeljivale te potpore bilo je i zlouporaba, to neće nitko osporiti. Npr. koliko je hrvatskih generala dobilo zemlju i pazite, riječ je o stotinama hektara, uzelo potporu, a onda tu zemlju dalje dijelilo recimo u podzakup. Jasno je isto tako kao što je netko ovdje rekao, da se kupovao i taj koalicijski "potencijal" javnim novcima pa samim time i potporama. To je ono što se uobičajeno radi u Republici Hrvatskoj i zato između ostalog Hrvatska snosi i enormnu štetu. Istina je vjerojatno i to da će Hrvatska biti jedina zemlja u Europi ili koja ulazi u Europu koja će u prvim godinama dati više novaca za onu ulaznicu EU no što ćemo novaca iz Europe povući. Konačno što reći? Prioritete za što će se trošiti taj europski novac određuje Bruxelles a ne hrvatska Vlada. I osobno smatram da je to ogromna šteta. Kad govorimo o samim potporama treba poći najprije od njene definicije. Što su državne potpore? To su svi stvarni, potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore. To može biti država, lokalna samouprava jasno koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore. Jasno kada govorimo o državnim potporama postoje uvijek i ona izuzeća. Recimo za ublažavanje ili otklanjanje štete od elementarnih nepogoda, poticanja razvoja područja s neobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenošću, o tome kasnije, promicanju kulture i zaštitu baštine, provedbu značajnih međunarodnih projekata itd. itd. Ono što je isto tako bitno spomenuti koja je to kako bih rekao, kako se dodjeljuju ove potpore. Imamo dva osnovna područja. To su znači potpore poljoprivredi poljoprivredi i ribarstvu i potpore industriji i uslugama. Potpore industriji i uslugama se s obzirom na cilj, odnosno kategoriju dodjele potpore dijele na horizontalne i sektorske, odnosno potpore posebnim sektorima, zatim na regionalne potpore na razini lokalne samouprave. Neću sada govoriti puno o tim horizontalnim potporama. To su one istraživanje, razvoj, zaštita okoliša, potpore za male, srednje poduzetnike, za sanaciju, restrukturiranje kroz programe državnih potpora, zapošljavanje, ovo o čemu ste svi manje-više svjedoci što se dešava tijekom evo tih zadnjih nekoliko dana. Kulturu, zaštitne baze itd. A sektorske potpore znači to bi bile one za kopneni promet, pomorski promet, zračni promet, brodogradnju, proizvodnju čelika, za turizam, financijske usluge, sanaciju i restrukturiranja pojedinih poduzeća poduzeća itd. itd. E sada govorimo o samim potporama mislim da je dobro spomenuti još nešto. U Republici Hrvatskoj u 2012. godini dodijeljeno je jer Izvješće za 2013. još nemamo. Dodijeljeno je 8 milijardi 798 milijuna kuna potpora, te je udio navedenih potpora u bruto društvenom proizvodu iznosio oko 2,7%. U Europi udio navedenih potpora u njihovim bruto društvenim proizvodima iznosi oko 1%, ispod 1% da budem precizniji. Udio potpora u rashodima države u 2012. iznosi je 7,4%. Ispod 1% to je u Europi. Ispod 1%, imamo 20 i toliko zemalja. Jedna situacija je u Njemačkoj možda 0,9% ili Sloveniji, a u nekim drugim 0,5. Nemam tablice ovdje inače bi vam rekao točno koliko je to po pojedinim zemljama. Udio potpora u rashodima države to sam rekao je 7,4%. Potpore po zaposlenom iznosile su 6306 kuna, dok su potpore po stanovniku Republike Hrvatske iznosile 2046 kuna. I po tome vidimo koji se napor naprosto čini. Potpore sektoru industrije i usluga 2012. iznose 5 milijardi 255 milijuna kuna što čini 59,7% ukupno dodijeljenih potpora te s udjelom u BDP-u od 1,6% dok su potpore poljoprivredi i ribarstvu u pravilu malo, rijetko spominjemo to ribarstvo u Parlamentu 3,5 3,5 milijardi kuna, odnosno 40,3% ukupno dodijeljenih potpora što iznosi negdje 1,1% bruto društvenog proizvoda. U 2012. unutar sektorskih potpora najviše je išlo prometu u iznosu od milijardu 595 milijuna kuna, zatim za usluge javnog radiotelevizijskog emitiranja milijardu 195 milijuna kuna, Sektoru brodogradnje 499 milijuna kuna, potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzeća 308 milijuna kuna i Sektoru turizma u iznosu od 71 milijun kuna. U strukturi, znači horizontalnih potpora u onom užem smislu 2012. najviše potpora dodijeljeno je malim i srednjim poduzetnicima 703 milijuna kuna, za zapošljavanje 121 milijun kuna, za istraživanje i razvoj 104 milijuna kuna, za usavršavanje 45, za uštede energije 34 milijuna kuna itd. Inače dodijeljene potpore u iznosu od 8 milijardi 798 milijuna kuna prema karti statističkih regija u Republici Hrvatskoj prema onoj NUC metodologiji izgleda otprilike ovako: središnjoj i istočnoj ili ono što nazivamo panonskom Hrvatskom dodijeljeno je 979 milijuna kuna. Znači, 740 milijuna sektorskih i 238 milijuna kuna horizontalnih. Jadranskoj Hrvatskoj 2 milijarde 350 milijuna kuna, znači županijama od Istre do Dubrovačko-neretljanske i sjeverozapadnoj Hrvatskoj milijardu 925 milijuna kuna. Ono što je sigurno enormna šteta što je rebalansom proračuna srezana, što su srezana sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja i to za iznos od 177 milijuna kuna. Predviđeno je 511,5 milijuna kuna, a Hrvatski zavod za zapošljavanje imat će na raspolaganju 334,3 milijuna kuna. Činjenica je da je mjerama aktivne politike zapošljavanja u ovom trenutku obuhvaćeno 30 697 osoba i to sa onih 1600 kuna to je osposobljavanje za rad negdje 19 pa imamo 6000 i toliko koristi potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje, 4932 za samozapošljavanje, 2981 osoba obuhvaćena je javnim radovima, 742 potpore su za očuvanje radnih mjesta 360 za program obrazovanja obrazovanja itd., itd. Bojim se da ćemo ove godine imati još jedan rebalans proračuna i bila bi katastrofa kada bi se još jednom zahvatilo upravo u ovu vrst u ovu vrst potpora za samozapošljavanje, odnosno zapošljavanje. Rekoh da potpore po zaposlenom u 2012. iznose 6306 kuna. Bez obzira na sve o gospodarskoj slici RH u ovom trenutku ne bi trebalo niti govoriti jer svi znamo da je ona teška. Ne želim se služiti riječju dramatična, ali se slobodno može reći da rasta bruto proizvoda u 2014. neće biti i daj Bože da se nešto promijeni 2015. Kad govorimo potpore malim i srednjim poduzetnicima. U 2012. one su dodijeljene u iznosu od 703 milijuna kuna. To je povećanje od 116 milijuna kuna odnosno 378 milijuna kuna u odnosu na 2011. kad su iznosile 324 milijuna kuna te povećanje za 532 milijuna kuna u odnosu na 2010. godinu kad su iznosile 170,9 milijuna kuna. O potporama za kulturu nekom možda drugom prilikom iako treba zasigurno, ono što je bitno po meni spomenuti, i sljedeće, potpore na razini lokalne samouprave 2012. iznosile su 239 milijuna kuna. Inače, treba spomenuti da Proračun RH 2012. bio je 118 milijardi kuna, a svi proračuni lokalne zajednice ili zajednica 22 milijarde kuna. Potpore dodjeljuju rekoh i lokalne samouprave, a slažem se da sustav treba racionalizirati, deetatizirati, decentralizirati, Hrvatsku okrupniti po principu povijesnih regija koje poznaje grb RH jer ovako dalje više ne ide. Međutim, čak čak je 30 milijuna kuna dodijeljeno poduzetniku Hrvatskom nogometnom klubu Hajduk, š.d.d. ali dobro. Ono što je sigurno za nas koji dolazimo sa Jadrana, koji imamo razvijenu brodogradnju, najbitnije to su sektorske potpore potpore koje iznose 2010. 4 milijarde i 100 milijuna kuna, 2012. 3,7 milijardi kuna. I zašto? Prije svega jer je brodogradnja u 2012. znatno manje bila zastupljena nego ranijih godina. 2010. sa milijardu 246 milijuna kuna, 2011. sa 724 milijuna kuna, 2012. sa 499 milijuna kuna. Ali treba isto tako priznati da je država naprosto preuzela jamstva u svoj portfelj sa kojim se mora nositi na način na koji ili uspijeva ili ne uspijeva, o tome nekom drugom prilikom. I za kraj, jasno je da treba spomenuti i koncesije. O čemu je govorio u jednoj replici gospodin Šuker. Treba samo kazati da za autocestu Macelj-Zagreb i Istarski ipsilon država je u 10 godina koncesionarima, znači oni koji su dobili koncesiju, platila koncesijsku naknadu od negdje 3 milijarde kuna. U 10 godina samo za Istarski ipsilon preko 2 milijarde kuna keša plus oslobođeni su PDV-a na tunelu odnosno na cestarini na onom mostiću, koriste izgrađeni tunel itd. I ja ovom prilikom kada je već podsjetio na problem koncesija gospodin Šuker molim BINA ISTRA-u krenite sa gradnjom ipsilona da se nekih 500-njak ili ne znam više građevinara vrati na posao jer je situacija u toj branši usuđujem se reći naprosto dramatična. Država izdaje ili izdvaja ogromna sredstva za potpore. Rekoh to je sigurno znatno više no što čine druge europske zemlje ako to uspoređujemo sa njihovim BDP-om ali je isto ali je isto tako da vjerojatno zlouporaba potpora nigdje u Europi nije bilo kao što je bilo na ovim našim prostorima. Sve u svemu zakon je isto korektan i mislim da nema razloga istoga ne podržati. Gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa jedan zakon koji je ustvari vrlo interesantan pa možemo reći na određen način i sudbonosno za hrvatsku budućnosti. Zašto? Pa ako pogledamo što su potpore, kako se one daju i koliko one godišnje iznose onda ćemo vidjeti da to nije nimalo zanemarivo za gospodarstvo kao što je hrvatsko koje praktički na koljenima. Ovdje je samo rečeno segmentalno što su potpore jer potpore daje i država, potpore daju jedinice lokalne samouprave a potpore ćemo dobivati i kroz sredstva Europskih fondova. Međutim ono što treba reći ustvari, zašto služi potpora pa iz jednostavnog razloga što politikom potpora država naprosto određene gospodarske grane želi im pomoći, želi im potaknuti da budu konkurentne i ako to na takav način gledamo onda izmjenu ovog Zakona o potporama treba gledati malo drugačije i postavit si pitanje da li ovakvo ustrojstvo na ovoj razini u Ministarstvu financija će zadovoljiti ono što mi želimo. Jer ako ovo ostane samo jedan dio odijela ili uprave za gospodarstvo Ministarstvu financija onda je to nažalost odmah osuđeno na propast. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga čovjek koji će biti na čelu toga mora imati autoritet i mora imati snagu da kad traži podatke oni koji mu moraju dostaviti podatke da mu ih dostave jer ako se to sve skupa napravi sve ovo što je fino napisano u zakonu naprosto će biti mrtvo slovo na papiru a to vam je najbolji primjer kad se počeo raditi registar koncesija koliko godina su se kumili i molili oni koji su izdavali koncesiju u RH da dostave ovoga podatke. No kad govorimo o tome da li se nešto znalo ili se nešto nije znalo uz proračun za 2008. godinu išla je jedna knjižica, knjižica u kojoj je na jedan da tako kažem pučkim jezikom da svakom i tko se bavi i tko se ne bavi financijama se pokušalo pojasniti ustvari što je to državni proračun, kako na prihodovnoj i tako rashodovnoj strani. Sad ovi koji danas tako kritički govore o tome da se ništa nije znalo, ništa nije vidjelo, se ne na određeni način ismijavali toj knjižici. Taj Bože da danas u Hrvatskoj se distribuira par tisuća takvih par tisuća takvih knjižica onda bi i građani vidjeli zašto su određeni potezi pa između ostaloga i ovaj cirkus da tako kažem jer onima koji bi trebali dobiti te novce nije cirkus, smanjenje sredstava za zapošljavanje i obrazloženje da će se ta sredstva nadomjestiti prenamjenom određenih drugih sredstava u Ministarstvu rada. No držimo se poticaja, dakle iz čega se mogu financirati, što su sve poticaji u RH? Dakle jedino ono što vidimo na rashodovnoj strani to ne ide po prilici na razini oko 6 milijardi kuna. Međutim, ima nešto što se ne vidi na rashodovnoj strani a to su poticaji jedinica lokalne samouprave, to su porezna oslobođenja jer gledajte ako vi nekome date porezno oslobođenje vi se na takav način umanjili prihodovnu stranu proračuna ili ako nekom date udio u nekom porezu što je možda i može bit problem sutra u Hrvatskoj a to je ovih kunu i 20 u cijeni goriva koji se preraspodjeljuje na Hrvatske željeznice po novome, Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste jer tu se radi negdje oko 2 milijarde i 800 milijuna kuna. I treće su ono što se ovdje voli tako često reći kostur iz ormara, to su jamstva. Svako jamstvo koje vi date nekoj tvrtki je potpora jer ono bez tog jamstva mnogi od njih se ne bi uopće mogli zadužiti a mnogi od njih da nisu dobili državno jamstvo kao garanciju da će taj kredit vraćen bi plaćali daleko veće kamate i sad to jamstvo je onih 9 milijardi koje su tako lakonski uračunate i stavljene u proračun 2011. prikazuje se kao nekakav veliki deficit. Zašto ovo sve govorim? Pa zato kolegice i kolege što su potpore htjeli mi to ili ne htjeli priznati pod najvećim utjecajem politike. Politika naprosto s određenim poticajima i potporama želi pomoć u određenom području, želi pomoć određenom dijelu RH i na takav način popraviti gospodarsko stanje, dignuti određene gospodarske grane i na kraju krajnji rezultat toga da pobere i političke poene jer to je na kraju krajeva smisao te priče. Međutim, te potpore isto tako kako prođe vrijeme onda kad se izvode iz konteksta vremena i prostora služe za političke obračune i ako te potpore gledamo na takav način i ako ih tretiramo na takav način onda imamo situaciju u gospodarstvu RH kako imamo danas. A zašto to govorim? Pa zato kad uzmemo samo zadnjih 12, 13 godina u u brodogradnju se putem jamstava koja su naplaćena kasnije iz državnog proračuna da tako kažem utuklo, uguralo, pomoglo, kako god hoćete negdje oko 26, 27 milijardi kuna. Kad pogledate kroz potpore koje su dane Hrvatskim željeznicama ili kroz sredstva iz proračuna ili kroz jamstva za kredite koje kasnije plaća država i tu su protekli 12, 13 godina potrošilo 20 i još nešto milijardi kuna. Dodajmo tome potpore u poljoprivredi, potpore koje idu preko HABOR-a jer sve što mi damo kao temeljni kapital i što damo u HABOR sredstava za sufinanciranje određenih projekata po resornim ministarstvima sve su to potpore i to je nekoliko desetak i više milijardi kuna i kad to sve skupa zbrojimo u proteklih 12 ili 13 godina dakle za dva mandata HDZ-ove Vlade i jedan i pol mandat ove Kukuriku koalicije i one koalicije od 2000.-2003. koja je vrlo slična je kroz potpore praktički usmjereno direktno kao rashodovna strana državnog proračuna preko 75 milijardi kuna. Koliko je potpora išlo kroz jedinice lokalne samouprave, neki dan smo raspravljali o gospodarskim zonama i o tom zemljištu koje je država dala jedinicama lokalne samouprave a jedinice lokalne samouprave su oformile gospodarske zone i po nekakvim kriterijima te zone su davale gospodarstvenicima i to je bila na određen način start da se jedinice lokalne samouprave natječu za privlačenje investitora iako jedinice lokalne samouprave opremi tu zonu sa infrastrukturom i svim i dođe tu određeni poduzetnik i to se može gledati na određen način potporom. Dakle, niz je načina kako se potpore mogu dati i kako bi one trebale služiti gospodarstvu, međutim idemo otići sada u vrijeme gdje će primjenjivati ovaj zakon, a to je EU. Imamo primjer Republike Slovenije gdje su oni morali iz ovog i onog razloga preko 150 milijuna eura vratiti u proračun EU zato što se nisu držali modela i načina davanja potpora kako su pravila u Bruxellesu. I to je u stvari stvarna snaga ovog zakona i nešto što naprosto u ovom zakonu tjera sve čimbenike da budu itekako ozbiljni u budućnosti. S jedne strane da se domaće korisnike proračuna, tu prije svega mislim resorna ministarstva i neke agencije natjera da sa programima povuku čim više sredstava iz EU i na takav način oslobode rashodovnu snagu državnog proračuna, onda će udio Hrvatske u potporama i u ukupnim rashodima i u BDP-u se smanjiti. Prema tome nemojmo govoriti da Hrvatska ima udio potpora 2 i toliko posto, a EU samo 1% i onda naprosto tu stati. Da, ali koliko oni sredstava za ove potpore koje mi u ovom trenutku plaćamo iz državnog proračuna povuku iz EU? I zato je vrlo bitno odrediti jasna pravila igre, kontrolirati provođenje tih pravila i na kraju educirati ljude koji bi trebali povući ta sredstva sa dvostrukom koristi. S jedne strane bit ćemo efikasni u povlačenju onoga što nam pripada iz EU, s druge strane smanjit ćemo rashodovnu stranu državnog proračuna i to je uz strukturne reforme koje se moraju provesti uz uklanjanje administrativnih barijera za razvoj gospodarstva najvažnija komponenta za smanjenje rashodovne strane i meni je iskreno čudno da aktualna Vlada o tome ne govori na takav način nego o EU govori kao nečemu što je teret. Je, mi moramo uplaćivati svoj udio u EU, ali kad bi imali argument s druge strane da su podnijeli toliko programa, da će se povući toliko sredstava i da se s tog osnova smanjila rashodovna strana državnog proračuna, onda ne bi sigurno na takav način govorili. I zato je vrlo bitno i ja predlažem predlagatelju iako mislim da ovo baš nije najsretnije rješenje da se tamo gdje se kreira proračun da se kreira fiskalna politika, gdje postoji Zakon o fiskalnoj odgovornosti, gdje postoji proračunski nadzor, gdje postoje nekakve unutrašnje kontrole, ugrađuje još jedno tijelo koje bi to sve skupa trebalo kontrolirati, ali ako su se već odlučili ovako da ovu službu stave na razinu uprave ili na neki drugi način da naprosto bude izdvojena i da taj čelni čovjek ima određenu snagu da može vršiti kontrolu. Gledajte, više puta zbog političkog pritiska, zbog želje politike da se u određene gospodarske procese daju nekakve novce i da se nešto potiče, više puta nažalost to nije baš idealno sa pravilima koje smo prihvatili kada smo završavali pregovore, kada smo prihvatili direktive EU. I možda to u tom trenutku izgleda efikasno, mi smo to rekli da ćemo financirati sredstava EU, međutim što nam se dogodi sutra kada se ta sredstva moraju vratiti natrag? E onda se nalazimo u problemima, onda onaj koji je dobio ta sredstva koja su mu trebala biti kao nekakva inercija, kao nekakva impuls da se razvija, vraćanjem tih sredstava u principu mi ga uništavamo. I zato je taj kontrolni instrumentarij i stroža kontrola i stroža evidencija oko odobravanja potpora daleko bitna. Možda ona nekada luči nekakve negativne političke poene i možda ove sve nepravilnosti o kojima ili stvari koje su se događale u prethodnim godinama su nam možda najbolji učitelj da se naprosto moramo promijeniti kod ocjenjivanja nekih stvari. I ne bih se složio oko ove priče oko AZTN-a. AZTN je odigrao svoju ulogu daleko više pozitivnu nego negativnu i osobno mogu reći da nekada AZTN nije povukao kočnicu na neku stranu i u ove protekle dvije godine, isto tako prije politika bi možda gurala u neke potpore kojima naprosto nije mjesto u I zato, kolegice i kolege, dakle zbog svega ovoga, zbog značaja potpora, zbog njihovog ukupnog iznosa, ako zbrojimo jedinice lokalne samouprave, ako zbrojimo sve ono što smo kroz poreznu politiku gradili jer gledajte, govorili smo o HRT-u, nitko nije spomenuo da mi kroz odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost dajemo HRT-u pa negdje oko 300 i još nešto milijuna potpore, jel znate na koji način? Mi smo tamo rafinirali da onaj program i oni troškovi koji se odnose na onaj dio koji se financira iz onih milijardu i 300 milijuna koji se prikupe od pretplate, ne podliježe oporezivanju, na to se ne plaća PDV, doduše niti na rashodovni dio koji se iz tog dijela se nema pravo odbiti predporez pa je nekakav efekat recimo tu oko 200 milijuna kuna. Te potpore nitko živ ne zna, pa čak da pitate ljude na HRT-u, niti oni o tome ništa ne znaju. Dakle ima niz takvih stvari, još što je kolega Kajin govorio oko koncesija. Pa vjerojatno bi jedna Istra se nikada ne bi počela raditi da tadašnja HDZ-ova Vlada nije potpisala takav ugovor da praktički na sve to skupa što će oni raditi i naplaćivat se, naplaćuje PDV, kao posljedicu, da ja kažem, pozitivnu danas imamo u Istri napravljenu praktički kompletnu cestovnu infrastrukturu. Dakle, zašto govorim da su nekad političke odluke koje su kontrolirane i koje kontroliraju procese i koje ne treba izvlačiti iz konteksta vremena konteksta vremena i prostora i okruženja u kojem su se događale dobre jer gledajte najlakše je kad nešto iščupate iz konteksta vremena i prostora i onda jednostavno prikažete i to sve vežete uz politiku, automatski se servira da je to nešto loše, nešto očajno. I na kraju nije predmet ovog zakona i to treba jasno reći da kad govorimo o potporama, potpore u poljoprivredi su izvan ove cijele priče. Možemo mi govoriti i ovako i onako i nije ovako i nije onako, međutim pitanje je na što bi ličilo hrvatsko selo da nije bilo tih potpora. Pogledajte što i na što liči hrvatsko selo u zadnjih godinu i pol dana. pogledajte statističke pokazatelje što najviše raste? Izvoz goveđeg mesa. A znate zašto? Zato što je zaklano 30 tisuća muznih krava. Sjetite se nemojmo zaboravljati svoju povijest, kolegice i kolege s kojom mukom smo nakon oslobođenja i nakon mirne reintegracije došli do ovoga stočnog fonda koji smo imali, sada je nekoliko tisuća farmi zatvoreno i 30 tisuća muznih krava je je poklano. A kolegice i kolege, to vam samo najbolje govori što bi se događalo sa hrvatskim selom i sa hrvatskom poljoprivrednom da te potpore nisu bile takve. Međutim i za nekakve kontrolne procese treba sazrjeti vrijeme i one se događaju da tako kažem korak nemoguće ih je odjedanput napraviti. I ja se iskreno nadam da će Vlada preko ovog instrumentarija upravo raditi ono što je vrlo bitno, a to je kontrolu tih potpora da te potpore stvarno završe tamo gdje trebaju. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker govorili ste o tzv. prikrivenim potporama kao što su jamstva i druge potpore koje se ne evidentiraju u sustavu državnih potpora. ja bih još krenuo korak dalje i spomenuo bih nedopuštene potpore koje su upravo na sceni ovih dana, a odnose se na otpis poreznog duga predstečajnom dužniku poglavito onda kada država oprašta vjerovniku predstečajnog dužnika u većim iznosima nego ostali vjerovnici. Posljedice ovakvog zakona mogle bi biti pogubne po predstečajnog dužnika kada bi njegov vjerovnik ili konkurent na tržištu zbog takve nedopuštene potpore podnio tužbu protiv predstečajnog dužnika. Zbog toga što je zbog takve nedopuštene potpore na tržištu narušena njegova konkurentnost i njegova pozicija na tržištu. Međutim posljedice za takve vjerovnike koji su uredni platiše državnog proračuna jasno da se neće moći otkloniti ali minimum korektnosti bilo bi kada bi Ministarstvo financija odnosno Vlada RH tim tim vjerovnicima koji su platili porez na obavljenu uslugu ili prodanu robu takvim predstečajnim dužnicima kada bi im država oprostila i vratila porez koji su platili na neplaćeno potraživanje. Mislim da bi bar na taj način se u manjoj mjeri postigla određena ravnoteža, a rekao bi i ravnopravnost i omogućila pravičnija pozicija svih onih urednih platiša u RH koji urednim poslovanjem nisu došli u poziciju da im se kroz projekt odnosno kroz Zakon o financijskom poslovanju i predstečjanoj nagodbi ogromni, ogromni dugovi prema državnom proračunu. Prema tome, mislim da u tom dijelu svakako je i takav otpis predstavlja nedopuštenu potporu. Ivan Šuker odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Bačić, ja sam namjerno spomenuo jamstvo kao jednu od bitnih potpora koje se događa u hrvatskom gospodarstvu iz jednostavnog razloga što bez tog jamstva mnoge državne tvrtke bi već ključ u bravu i ne bi funkcionirale i ne bi radile. Međutim ovo što ste vi spomenuli oko predstečajne nagodbe oko otpisa poreza, o tome smo govorili kada je Zakon o predstečajnoj nagodbi bio i u prvom čitanju kakav je tretman tog otpisa poreza. Zašto? Pa zato što i u definiciji potpore se kaže da postoje potpore koje su predmet rashodovne strane kako proračuna države tako i proračuna jedinice lokalne samouprave, a isto tako sva porezna oslobođenja. Ovo nije porezno oslobođenje ali je praktički otpis poreza, ali to je isto kao da ste u ga datom momentu oslobodili tog poreza tim više što je taj porez ukamaćen i u ovom trenutku je daleko veći iznos i sutra na tržištu ako je uložio novce u strojeve ili u nešto drugo, a nije uložio u privatnu imovinu, a zato i jesmo uveli OIB da vidimo tko je uložio novce u privatnu imovinu, a tko je uložio novce u posao. I ne može nitko reći ako je neko dobio od države na bilo koji način novce, a nije ih uložio u proizvodnju nego je uložio privatnu imovinu onda nema nikakvog osnova da se njemu ta imovina ne oduzme i da se to neuprihoduje … državni proračun, a njemu se ostavi minimalni prostor za život. Jer nitko ne daje pravo nikomu da novce koje je dobio za nešto koristi za privatnu potrošnju jer i ovaj otpis poreza po predstačajnoj nagodbi bez obzira koliko ta predstečajna nagodba u samom svom nazivu u principu se tretira kao potpora posrnulim gospodarstvenicima. Dakle po svojoj definiciji je to potpora, prema tome drugačije ne možemo ni gledati. To što je neko dao tumačenje da je to tako i tako to je drugi par. Hvala lijepo. Kolega Šuker u vašoj raspravi govorili ste o potporama koje su izuzetno bitne za svaku proizvodnju za svaku pravnu osobu. No istovremeno svjedoci smo da rebalans najnoviji ove sadašnje SDP-ove koalicijske vlade nam upravo ukazuje da bez obzira na teško stanje u gospodarstvu, prije svega ja mislim tu na poljoprivredu u samom rebalansu je umanjeno 409 milijuna kuna. Pa istovremeno pitam vas kako vi mislite da je to moguće održati takvu proizvodnju ako smo na direktna plaćanja poljoprivrednicima umanjili 29 milijuna kuna, ako smo na izravna plaćanja u poljoprivredi umanjili 19 milijuna kuna, ako smo u kapitalne investicije umanjili za ovu godinu 39 milijuna ruralni razvoj cca 40 milijuna, drvnu industriju 79 milijuna kuna, a pogotovo kada govorimo o drvnoj industriji koja je doista unazad dvije godine pokazala najveći rast u ovoj teškoj situaciji svjetske i ekonomske krize koja bilježi izvoz skoro milijardu dolara i da je malo razumijevanja da se taj sektor potpomogne sa potporama koje su ukinute, siguran sam da u kratkom vremenskom periodu periodu možemo zaposliti jako veliki broj ljudi onih baš kojih danas ima 385 ili 387 tisuća na Zavodu za zapošljavanje. Pa svakako da su ovo mjere koje su nepopularne a pogotovo što smo hrvatskog seljaka doveli u bezizlaznu situaciju jer njegovo gospodarstvo je propalo, njegovo gospodarstvo više ne postoji, krave muzne su poklane a istovremeno Ministarstvo poljoprivrede sada daje poticaje za junad. Pa postavljamo pitanje kome to daju poticaje ako je postojeći seljak koji se sa time bavio uništen sa ovim mjerama ove Vlade. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Luciću, iako potpore u poljoprivredi nisu predmet ovog zakona međutim očigledno da su one toliko životne i da niti jedan zastupnik naprosto ne može ih mimoići. ovih 400 milijuna smanjenja proračuna u poljoprivredi ne bi bilo tako tragično da smo mi pripremili te poljoprivrednike i da agencija u Ministarstvu poljoprivrede je pomogla tim poljoprivrednicima da povuku sredstva iz europskog europskog proračuna. I da ne samo toliko nego i više sredstva dođe u Hrvatsku iz Brisela. Onda to ne bi bilo tako tragično. Međutim, kompletan gospodarski dio, da tako kažem proračun Republike Hrvatske rebalansom je smanjen za milijardu i 300 milijuna. Najveći problem je što ono što je trebalo rasteretiti rashodovnu stranu proračuna i mislim da to stalno treba ponavljati a to je da se određeni rashodi financiraju iz EU fondova na takav način, smanjuje rashodovnu stranu državnog proračuna, dakle domaća komponenta je smanjena za 25%. Ali kada još vidite da sredstva za poticaj i zapošljavanje u državi koja ima 380 tisuća nezaposlenih su smanjena za 177 milijuna kuna onda je to možda najveća tragedija. Jer ako smanjite sredstva da zaposlite one koji su na burzi onda smanjite sredstva onima koji bi trebali zapošljavati te s burze onda jasno šaljete politiku u kojem smjeru idete. Ali najveći problem od svega toga skupa što misleći da netko prije vas je sve radio krive, nije radio ništa, pa ste vi krenuli u nekakvu svoju filozofiju izmišljenje, niste se dovoljno pripremili da povučete sredstva iz EU fondova i na takav način smanjite rashodovnu stranu državnog proračuna. To je najveća tragedija o kojoj nažalost nitko u ovoj državi ne želi ni pisati ni govoriti a to su nažalost činjenice koje će Hrvatsku jako puno koštati. Stjepan Milinković, replika. moj slušni aparat je nekako u tom području najsenzibiliziraniji pa evo ja ću o tom dijelu isto nešto reći. Ali u onom dijelu gdje ste govorili o o konkurentnosti, potpore su namijenjene da dakle potaknu konkurentnost pa i u samom programu Vlade, ne samo, a u poljoprivredi ne samo konkurentnost nego kaže u programu Vlade, ove Vlade kaže da je poljoprivreda strateška grana. Treba proizvesti dovoljnu količinu kvalitetne hrane za prehranu vlastitog stanovništva, proizvoditi sirovine za prehrambenu industriju, proizvoditi za izvoz i doprinijeti održivom razvoju ruralnog prostora. To su ti temeljni ciljevi, naravno i konkurentnost i u tom dijelu su se pokazali rezultati o kojima smo govorili i povišenje proizvodnje mlijeka, mesa i naravno sada svjedočimo. Jer jednostavno takav šok, takvo drastično rezanje rezanje i potpora naravno, potrebno je i urediti tržište i sve dakle je jednostavno nesavladivo. Ja to svjedočim svaki dan, zato o tome govorim. Pa znate što je za seljaka najveća tuga? Kada mora eto tu svoju kravu o kojoj smo govorili mora je dati na prisilno klanje. To je za njega neprocjenjivo i jednostavno nije to moguće obnoviti ako se to nešto dogodi, tako obnoviti preko noći. To treba da taj ciklus 5, 6 godina da se ponovo obnovi i da se to postavi na nekakve noge. Dakle, sada je u ovoj situaciji teško. A što se tiče isto tako jedinica lokalne samouprave, siguran sam, slažem se da treba poticati, mnogi su i mnoge svoje da tako kažem poslovne zone napravili i unaprijedili na neki način kvalitetu života. Ali ja svjedočim u našoj sredini evo sada sa ovom novom izmjenom zakona, Uredbom o renti, da jednostavno se to siječe u tim sredinama u kojima i ja dolazim. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Milinkoviću vi ste dosta često u ovoj sabornici zazivali podsmjeh kada ste upozoravali na ovo što se nažalost danas događa. E sada oni koji su vam se smijali bi trebali početi plakati. Jer vi ste vidjeli, jer živite sa tim ljudima što će se dogoditi sa ovakvom politikom potpora u poljoprivredi. Dakle, oni koji bi se smijali bi sada trebali početi plakati. Plakati za onih 30 tisuća zaklanih muznih krava i plakati za 2, 3 tisuće zatvorenih farmi koje su, budimo rečeni financirani iz državnog proračuna. Većina tih farmi je kroz kapitalne potpore sufinancirana iz državnog proračuna. Većina tih krava muznih je nabavljeno uz poticaj iz državnog proračuna. Dakle država je sama sebi štetu napravila. Da li je kroz, kada je, da je obračunala sve poticaje koje je dala za to što je uništila vjerojatno kroz nekakav poticaj za mlijeko manji bi ostalo tih 30 tisuća muznih krava, ostale bi tih nekoliko tisuća farmi i ukupan rezultat onoga što se dalo i što se daje kroz ovaj poticaj i kroz ono što se izgubilo bi bio pozitivan. A što s tiče jedinica lokalne samouprave govoriti o razvoju gospodarstva, govoriti o potporama a ne uzeti simbiozu jedinica lokalne samouprave i države je naprosto smiješno i glupo. daje svoj alikvotni dio. Jer ako država neće pomoći prije svega jedinicama sa područja od posebne državne skrbi koje su slabije razvijene, ako im država neće pomoći one nikad u gospodarskom razvoju neće dovesti, doći na razinu onih koji su razvijeniji. I onda ćemo doći nažalost do toga da u četiri ili pet velikih gradova će nam živjeti 90% stanovništva. A onda možemo pričati i o ekologiji i o navodnjavanju i ne znam o čemu sve i o potporama za ovo onda više nećemo kome dati, imati potpore u poljoprivredi. Branko Vukšić replika. se ovim uskratama koje su na djelu potiče pad proizvodnje i da se potiče rast nezaposlenih. Kad se ukidaju potpore za zapošljavanje mladih, dio potpora, potpore za zapošljavanje su 510 milijuna kuna iznosile u 2013. godini, kad se uzima tamo gdje se ne bi smjelo uzimati tad se destabilizira zapravo ono što sasvim sigurno da Vlada ne želi destabilizirati, ali to su krive procjene, kriva politika u potpunosti. Jer ne možete rezati ono što vam je najvitalnije, ne možete bazirati rast bilo čega da ljudima pozne dobi, neškolovanima nego upravo na mladima, na školovanima, na onima kojima ste uložili najviše novca, znači uložite novac za studiranje, uložite novac za specijalizacije i kasnije kažete sad vi idite van, mi smo vas školovali, mi smo vam dali puno novca u vas uložili i sad vi to negdje drugdje dajte, privređujte drugdje. I to je u potpunosti krivo. krivo. Pitanje potpora je pitanje jesmo li usmjereni na proizvodnju ili smo usmjereni na uvoz i na zatiranje proizvodnje i o tome se samo radi. Kažu nema novca, zato će se potpore za zapošljavanje mladih zamrznuti, ukinuti, djelomično, sasvim. Ima novca, samo što se nije uzimao na pravim stranama nego se uzima na krivim stranama. Da kolega Vukšić, zato ima i u ovom zakonu a i inače u svim zakonima kad se govori o potporama, tzv. politika potpora, jer vi kad dajete potporu morate znati što želite s njom postići. Međutim nažalost, kod proračunskih korisnika Ministarstvo financija sve ove godine, ne samo zadnje dvije nego i prije, nije uspjelo postići tu odgovornost. Zato i jesam govorio o važnosti organizacijskog oblika ovoga. Dakle, Ministarstvo financija kad pogledate obrazloženja proračuna i sve skupa i Zakon o proračunu i uvijek inzistiralo na tome da se vidi što je taj trošak postigao jer ako imate mjesto troška i ako imate program zašto je taj trošak potrošen, potrošen, ako imate procjenu fiskalnog učinka za pojedini zakon onda je logična stvar i ako imate uz to Zakon o fiskalnoj odgovornosti, da se želi dobit taj podatak. Pa valjda ćemo i kroz ovu politiku potpora uspjeti doći do toga. Međutim gledajte kolega Vukšić, da li bi, ja mislim da bi Bruxelles prihvatio ovo obrazloženje da se ovih milijardu kuna ostavilo gospodarstvu i da se reklo mi ćemo kroz te potpore postići to, to i to, to će nas dovest do toga da ćemo recimo na kraju 2014. imati 10 ili 15 tisuća manje nezaposlenih i to će nas dovest do toga da će naš gospodarski rast, bez obzira dal će on bit u minusu ili plusu, zbog ovih mjera bit za 0,1 ili 0,2 u pozitivnom smislu. I efekat toga će još imat snažniju fiskalnu dimenziju na prihodovnoj strani ili na rashodovnoj strani proračuna 2015. Ja sam siguran da bi ljudi u Bruxellesu to prihvatili. Zašto, zato što milijarda kuna je 0,3% plusa ili minusa, to je u cijeloj priči skoro pa nebitno. kakva je poruka. Mi se tu neki dan svađamo u Saboru, uvjeravamo jedni druge da to nije u redu, da nije pošteno da se skreše onaj dodatak na vjernost. Sad se donosi nekakva uredba, donosi se nekakav zakon gdje se opet … na ovaj ili onaj način, ali vrlo je interesantno da se te plaće dižu

Kolega Šuker, na kraju svog izlaganja rekli ste, izrazili ste i želju i uvjerenje da će Vlada sigurno vršiti kontrolu davanja potpora da je dobiju oni kojima je potrebna pa se tijekom jutra slušalo i licitiralo ovdje sa pojedinim općinama, gradovima i županijama što mislim da nije dobro. Slažem se s vama da potporu trebaju dobiti oni koji je zaslužuju. No tri su stvari mi ovdje vrlo bitne koje želim podijeliti s vama i sa poštovanim kolegama. Prva je jesu li u Hrvatskoj primatelji potpora spremni na ovu zakonsku transformaciju, jesu li izvršili restrukturiranje da kada dobiju sredstva iz državnog proračuna i sredstva iz europskih fondova da ih koriste za veću konkurentnost hrvatskog gospodarstva što je u konačnici i cilj trebao bi biti cilj davanja potpora. Vidim da ste to sada i u svojoj replici odgovorili kolegi Vukšiću vezano za državni proračun i njegovu prihodovnu stranu. Sjetite se rebalansa proračuna od prošlog tjedna pa ćete vidjeti gdje smo zapravo skidali u rebalansu proračuna, to je bilo i za mala i srednja poduzeća, za poduzetništvo, za izradu tih projekata itd., itd., kao i ukidanje ovih potpora za zapošljavanje. I treća stvar, ne znam da li je gospodin Lalovac o tome govorio, o ocjeni stanja potrebni za izradu ovoga zakona. U prvom pasusu se govori da nisu potrebna sredstva, u drugom se kaže da su predviđena sredstva u državnom proračunu za izgradnju IT sustava za registre u iznosu od 600 000 kuna.

zašto su se koristila sredstva potpore i zašto su se koristila sredstva pretpristupnih fondova i tada smo rekli da su se ta sredstva u onoj fazi pregovora i pripreme Hrvatske za ulazak u Europsku uniju trebala koristiti za restrukturiranje hrvatskog gospodarstva, kako privatnog tako i javnog. E sad kad pogledamo povlačenje sredstava i kad gledamo ovo rezanje sredstava u proračunu onda nažalost vidimo da to nije išlo u tom smjeru. Niti je to gospodarstvo toliko restrukturirano, niti su se istrenirali za povlačenje sredstava. Mi danas imamo realni problem koji treba otvoreno i javno reći. Zbog svega toga skupa mi nismo u ovom trenutku spremni povući sredstva europskih fondova, ali sad tu opet država treba treba podmetnuti grbaču kao što je u datom momentu podmetala da daje potpore. E sad treba podmetnuti grbaču da naprosto kako privatni, tako i javni sektor uvjeri da sa određenim projektima i programima možete izvući novce iz EU fondova i da ti novci više neće biti teret državnog proračuna i da je to jedan od ključnih modela kako u 2015., 2016. se može smanjiti rashodovna strana proračuna. Ali ako mi rashodovnu stranu proračuna gospodarskom segmentu smanjimo za milijardu i 300 milijuna kuna nekritički, mi smo si dakle čak i u onom trenutku za tri ili četiri godine kad počnemo u punom iznosu povlačiti sredstva smanjili mogućnost da smanjimo rashodovnu stranu proračuna smo nekritički smanjili prije. Zato kažem da smo to prezentirali kao nešto što će donesti pozitivne mjere. Budite sigurni da nam Europska komisija ne bi zamjerila, kao što i sad vide da ove mjere na žalost nisu sistematične, nisu dugoročne, nego su jednokratne i efekat je na žalost jednokratan. poštovani kolega. Vi ste izrazili sumnju da će još jedno tijelo koje bi sve trebalo kontrolirati, a koje bi trebalo biti u sastavu jednog većeg sustava vrlo teško moći kontrolirati i prikupljati podatke, jer će vrlo teško dobiti podatke za objavu. To je ono što u principu je točno i to je ono što običan čovjek građanin Republike Hrvatske jednostavno ne može shvatiti. Dakle, običan čovjek ne može shvatiti da jedno ministarstvo, neka državna agencija, neko državno tijelo ne daje podatke drugom državnom tijelu da on s njima isto tako barata, a da ne govorim o tome kako ljudi ne mogu shvatiti da službenik iz jedne uprave ne može prijeći u drugu upravu bez ikakvih velikih procedura i posebnosti. čini mi se velikog problema koji mi imamo i koji nas koči, koji je naizgled banalan a u stvari je vrlo, vrlo težak, a to je ta protočnost dokumentacije unutar državne birokracije. To je jedna strašna stvar i zato se stalno vraćam unazad, zato izmišljamo nove metode, premještamo iste ljude u neke druge institucije i očekujem da će se nešto promijeniti. Neće se ništa promijeniti, jer nam je zakonodavstvo tako komplicirano da je to skoro pa nemoguće. Činjenica je da kao što ste rekli da se ovo ne odnosi na potpore u poljoprivredi i činjenica je da se svaka rasprava gdje se iole može dotaknuti poljoprivreda i selo svede na raspravu poljoprivreda i selo. Da li to nije dobar pokazatelj da bi u ovoj sabornici trebalo stvarno napraviti jednu pravu raspravu o selu i poljoprivredi i dati odgovor na ono što ste vi rekli. Na što bi ličilo hrvatsko selo da nije bilo potpora. Ličilo bi

Da kolega Hrg, slažem se sa ovim vašim zadnjim. Trebalo bi otvoriti jednu raspravu koja bi bila kritična, u kojoj bi se izneslo sve ono što je bilo dobro, što je bilo loše kao platforma da se sve to u budućnosti ne ponovi i da naprosto to hrvatsko selo sutra izgleda drugačije i da vidimo jasnu viziju kako će ono izgledati jer ovo što se sad događa vodi ka izumiranju sela. Na žalost jedna socijalistička revolucija koja se događala tamo pedesetih i šezdesetih godina kad se ljude vuklo u grad, davali su se stančići od 30, 40 kvadrata i na takav način ih se discipliniralo. Ali dobro, o tom potom. Međutim, jedna vrlo interesantna stvar koju ste dotaknuli, a to je ta državna birokracija. Ja sam spomenuo i stalno spominjem taj registar koncesija. Ovdje će se dogoditi potpuno identična stvar. I sad kad pogledajte kad ljudi u ministarstvima međusobno ne razmjenjuju podatke na vrijeme onda možete si misliti kakva je situacija kad netko želi krenuti sa nekakvim poduzetničkim projektom i treba istovremeno nekakvo mišljenje i stavove od nekakvih 10, 15 institucija u državi. Onda se događa na žalost ovo što je i ovo je možda najbolji primjer što znači državna birokracija, kad međusobno ne raspoređuje podatke. Ja vam kažem, mi smo podatke za registar koncesija prikupljali skoro 3 godine. Ja sam kao ministar potpisao nekim gradonačelnicima 10 opomena da dostave podatke, nisu ih htjeli dostaviti. I to je taj jedan problem. Međutim, mi imamo drugi problem. Kolegice i kolege mi sad raspravljamo o izvješćima. Ako se završni račun podnosi do 31.4. onda bi bilo logično da sve državne agencije i institucije održe svoje skupštine ili što imaju u petom mjesecu, da to usvoje, da verificiraju, da to dođe na Vladu i da u 7 mjesecu prije pripreme i rasprave o proračunu za sljedeću godinu se raspravi na Vladi i raspravi u ovom Visokom domu. Onda bi vidjeli da li su i te agencije koje mnoge itekako utječu na potpore i korištenje potpora zadovoljile ono što trebaju biti i na takav način, na jedan kvalitetniji i bolji način rasprave to o proračunu. vezano za potpore i svega onoga što je bilo i bilo bi čudno da nije tako jer ste vi dugogodišnji akter tih zbivanja. Dakle, tu se potpuno slažemo. Ono što sam htio na neki način replicirati jedna vaša rečenica gdje bi bilo naše selo da nije bilo ovih potpora, pa bih ja okrenuo ovu tezu na jedan drugi način. Gdje bi bilo naše selo da nije bilo pretvorbe, privatizacije, da nije bilo novokomponiranih biznismena, da nije bilo dijela dijela onih kojima je jedini cilj i interes bio kako zavaljat državu, kako zavaljat državne tvrtke, kako zavaljati banke itd. Gdje bi tada bilo naše selo? E vidite, tada bi naše selo bilo tamo di je Švicarska i tu je taj problem. Ono što nam je bilo obećanje na početku stvaranja ove lijepe naše države. Međutim, bojim se da smo trebali možda ili evo ja ću na neki način i pozvati ako je to već tako. Nemojmo samo govoriti o rashodovnoj strani, nego govorimo i o prihodovnoj strani. Dakle, pozivam i Poreznu upravu, upravu, pozivam Ministarstvo financija, pozivam Trgovačke sudove, pozivam ostala tijela koja mogu naplatiti od svih onih koji su zavaljali ovu državu, koji su zavaljali proračun i koji su nas sveli u ovu situaciju u kojoj se sad nalazimo. Recimo ja ću reći od prethodnika koji je vama replicirao na temu poljoprivrede što usisao, što isisao 4, 5 firmi, zavaljao je sve skupa i državu i državne tvrtke i banke svojih stotinjak milijuna kuna.

da se nešto poduzelo, da se nešto učinilo mi smo mogli imati oslobođenih 200 milijuna kuna i to smo mogli sve usmjeriti na kvalitetan Kolega Ronko obratili ste se na krivu adresu. Ako je itko u ovoj državi u zadnjih 5 godina govorio o poduzećima bez ijednog zaposlenog, ako je itko donio i konkretan zakon s kojim će se to riješiti onda mislim mogu reći s punim moralnim pravom da sam to bio ja. Jer uvođenje OIB-a je trebalo riješiti sve ove probleme. Zašto ga netko ne želi u potpunosti implementirati ja to ne znam. Ali kad pogledate Zakon o povezanim društvima govori jedno. Međutim, ako financijski tokovi putem OIB-a kad podaci pokažu nešto drugo onda nitko ne priječi nekoga da se ti dugovi naplate od svih poduzeća. To je bio smisao cijele priče, a ne zbog toga što je netko ovako posebno želi nešto napraviti nego kad je krenula gospodarska kriza onda se u Hrvatskoj pokazalo po prvim izvješćima iz FINA-e da od ukupno blokiranih tvrtki 65% tvrtki je bez ijednog zaposlenog. I ukupno blokiranih 68% sredstava. To naprosto upućuje na ovo. Međutim, kad govorimo o pretvorbi i privatizaciji tu svaka politička stranka ima svoj dio, ima svoje igrače koji su odrađivali, a isto tako i svaka politička stranka ima svoje koji su zavaljivali. Prema tome, pustimo priču. A da je to tako jednostavno kao što vi pričate onda ona famozno najavljena lista dužnika bi vama donijela tolike prihode u državni proračun da ne bi sad bili u mjerama prekomjernog deficita. A to ste iskoristili za jedan marketinški trik, a niste prihvatili realni problem zašto je ta lista dužnika nastala i otkad je nastala. I onda se nalazimo u problemima u kojima jesmo. I zato moja rasprava o potporama upravo svjestan svih tih činjenica i problema u prošlosti je išla u jednom drugom smislu. U jednom smislu koji je htio upozoriti u ime kluba HDZ-a da naprosto se neke stvari više ne bi smjele događati u organizacijskom obliku. Ali kažem ovo što ste vi rekli i ja bih vama mogao izvući neke pa tako bi mogli ići u beskonačnost.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra s pomoćnicima, pomoćnicom. Bilo je zanimljivo i počelo je evo maloprije zanimljivo slušati o onome što predbacuju jedni drugima. Dakle, oni iz bivše Vlade i ovi iz današnje vladajuće koalicije. Možda bismo nešto više čuli da je bila još koja replika, ali evo došao je na mene red da govorim o prijedlogu zakona za kojega bi bolje bilo nazvati ga prijedlog zakona o nadležnosti u politici državnih potpora. Jer kada pogledate sami naslov prijedlog Zakona o državnim potporama onda ste mogli očekivati dakle sve ono što je danas ovdje izgovoreno od klubova koji su govorili prije mene, a što je bilo podastrto mnogobrojnim podacima o brojkama od kojih se zavrti u glavi, o milijardama i milijunima kuna u svezi potpora i onih sredstava koja i ne spadaju u domenu potpora u RH. Ono što je za ovaj dakle zakon bitno je to da se jednostavno nadležnost u politici i pravilima primjeni pravila državnih potpora mijenja to je da dio kojim je kojim je upravljala Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i njezin dio za državne potpore se jednostavno taj sektor kako se zove u samoj agenciji pripaja ministarstvu i Ministarstvo financija je nadležno za za politiku državnih potpora, za aplikaciju državnih potpora prema Europskoj komisiji i za sve ostalo. Takav model u EU primjenjuje samo 7 država od 28. Evo Hrvatska će biti 8, primjenom ovoga zakonskog prijedloga. Dakle, lijepo piše na str. 4. da ovakav model gdje je riječ upravo o Ministarstvu financija kao glavnom nositelju politike potpora se primjenjuje u Bugarskoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Sloveniji, Slovačkoj i Francuskoj. Zanimljivo je da nitko nije zamijetio što piše koji su to ciljevi koji se namjeravaju postići ovim prijedlogom da Ministarstvo financija bude dakle jednostavno tijelo koje upravlja i koje prati i kontrolira trošenje novca iz potpora. Dakle, sve u svezi potpora da skratim jednostavnom jednom riječju. ciljevi su pojednostavljenje postupka za davatelje državnih potpora. Zatim, učinkovitiju provedbu gospodarske politike. Kvalitetnija priprema prijedloga državnih potpora pa kaže ovako, centralizacija sustava državnih potpora. Dakle, jasno i glasno piše centralizacija sustava državnih potpora. Zatim, jedinstvena baza podataka o državnim potporama, dakle da ne čitam dalje još ali ono što piše, piše. Kada govorimo o toj centralizaciji sustava državnih potpora pa ja bih rekao da je taj element koji govori o samom sustavu cjelokupne RH počevši od raspodjele u prihodima prihodima od poreza, porezne politike, državnog proračuna a jedan od zastupnika je ovdje već o tome govorio da je Panonska Hrvatska dobila potpora u visini od milijardu kuna do sada, Jadranska Hrvatska dakle to se baziramo se na one tri takozvane nekadašnje NUTS 2 regije koje su bile postavljene u vrijeme postavljene u vrijeme Ive Sanadera još jel, Jadranska Hrvatska 2,5 milijarde kuna a Sjeverozapadna Hrvatska 2 milijarde kuna. Dakle Panonska Hrvatska koja je obuhvaćala osam županija osim pet slavonskih još i Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju sa otprilike istim brojem stanovnika na sve tri ove regije, dakle dobila je milijardu kuna potpora za sektorskih strukturnih, horizontalnih kako god hoćete a Jadranska 2,5 milijarde i Sjeverozapadna Hrvatska 2 milijarde kuna. Centralizacija u Ministarstvu financija i ono što je rekao sam premijer u svezi Slavonije u nastupnom govoru da govoreći o svojoj desnoj ruci, a ja neću spominjati dijagnozu niti njegovu želju, dakle u ove dvije i pol godine ta politika se nije promijenila u odnosu na visinu potpora koje stižu dakle u Slavoniju, Baranju i ove županije koje su bile u ovoj NUTS 2 regiji. Vidi se to po mnogo čemu, vidi se to po fiskalnom kapacitetu županija po glavi stanovnika, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska 1600, 1800 kuna po glavi stanovnika fiskalni kapacitet, Vukovarsko-srijemska 2000, jedino što odskače nešto Osječko-baranjska županija. O politici potpora je najbitnije da samo politika RH odnosno cjelokupna Vlada ima ideju, ima strategiju i onda nakon toga da ima i nadzor nad učincima provođenja te strategije i nad učincima davanja potpora u pojedine segmente. Što se to učinilo s potporama kada se već daju, kakvi su učinci davanja tih potpora. Jasno je ovdje bilo danas izraženo mišljenje da su mnoge potpore otišle da ne kažem u vjetar ili nekome drugome u džep ili da je, da su nekome potpore poslužile, dakle novčane potpore da kasnije oni koji su na vlasti imaju medijsku potporu ili pak da imaju potporu prilikom izbora od osobe koja je dobila potporu. Koje su vrste potpora i što se sve radilo? Dobro je rekao gospodin Šuker ovdje da su potpore i porezno oslobođenje od određenih ili grana gospodarstva ili pak određenih poslovnih poslovnih subjekata. Potpora je i jamstvo koje je davano pa je ovdje rečeno da je u Brodogradnju kako se to kaže ulupano do sada 27 milijardi kuna u obliku potpora raznih vrsta. Da je u HŽ u obliku raznih potpora i jamstava dobio 20 milijardi kuna i da ukupno a preko sredstava HABOR-a koja su također ajde u neku ruku vrsta potpora, kada to sve zbrojimo, to je oko 75 milijardi kuna različitih potpora. I sada gledamo upravo to što smo učinili, koji su učinci davanja tih potpora, je li to povećana konkurentnost hrvatskog gospodarstva, nije? Jer je naša konkurentnost definitivno i stalno u padu, kontinuirano. Je li to zaposlenost veća, nije? Je li to razvoj malog i srednjeg poduzetništva? Nije.

europska politika i politika Europskog parlamenta i Europske komisije se, dakle gospodarska politika se vodi upravo na tome a to ću reći samo u jednoj rečenici, ako bi svatko od ova 22 milijuna malih i srednjih poduzeća zaposlilo putem potpora samo po jednu osobu tada bi tada bi EU imala 22 milijuna novo zaposlenih a kažu da u EU ima 25 milijuna, gotovo bi riješili problem nezaposlenosti u EU. Što to radi naša Vlada? Smanjuje potpore, smanjuje uopće sredstva za malo i srednje gospodarstvo, smanjuje potpore za zapošljavanje poglavito mladih, što poručuje naša hrvatska Vlada takvim mjerama? Selite, to je poruka, selite, mladi selite iz Hrvatske. Je li to strategija, je li to politika, je li to ono što je sukladno politici ove Vlade, je li to Ministarstvo financija odobrava, je li to politika Kukuriku koalicije? I upravo zahvaljujući takvom stavu i takvoj politici koju je i jučer gospodin Mrsić, ministar u svom govoru upravo i jednostavno mladi i nemaju drugoga izlaza nego odlaze iz Hrvatske, pa ako mi brazilski veleposlanik kaže da je 10 tisuća zamolbi na brazilsko veleposlanstvo a o Kanadi da ne govorim onda što drugo reći, u Brazil dakle jednu od tigrova južno američkih, gospodarskih lavova da kažem, zemlja koja je zaista u jednoj ekspanziji bez obzira na nerede koji se javljaju tamo u svezi svjetskog nogometnog prvenstva. Zanimljiva je pojava kada netko prikazuje da smo povećali izvoz govedskog mesa, dakle izvoz povećan govedskog, jedino to što smo povećali zahvaljujući ili nažalost možda tugujući prinudnom ili prisilnom klanju goveda, krava sa farmi koje se gase, a proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj je pala za 30%. Nekad smo gotovo dosegnuli u vrijeme bivše, gotovo smo dosegnuli proizvodnju mlijeka za naše potrebe, to je milijardu litara godišnje, bili smo na 900 milijardi litara. 900 milijuna, pardon, litara smo bili, a milijarda je potrebna, sada nemamo ni 500 milijuna litara proizvodnju mlijeka. Gdje su potpore za poljoprivredu? Kamo su otišle potpore? Kako to da sada, ali i jasno je da je evo i ova Vlada, iako nije riječ ovdje kako kaže članak 10. o potporama u poljoprivredi, dakle kako Vlada je za ovih dvije godine, prošle godine milijardu, milijardu i sto, ove godine 400 milijuna manje za poljoprivredu pa su učinci popuno evidentni, potpuno jasni. Kako to selo izgleda i kako bi izgledalo? Teško je pretpostaviti, ja samo znam da je u Brodsko-posavskoj županiji unazad unazad postojanja Hrvatske države su nestala sa zemljopisne karte dva sela, Crni Potok i Surevica, a Stara Kapela je samo jedno turističko naselje koje više domaćih stanovnika i nema. Dakle, tri sela, uvjetno rečeno. Da nema toga turizma u Staroj Kapeli i ono bi bilo potpuno mrtvo selo. To su učinci silnih ovih milijardi potpora datih na sve strane, a kako su se koristile i kakvi su učinci bili toga, kamo su završili svi ovi novci koji su davani u potpore, to je reklo bi se u jednoj pjesmi, istina je voda duboka. Dobro je i dobro bi bilo kada bismo imali taj registar na jednom mjestu, to se slažem, dobro bi bilo kao što je rekao kolega ovdje, da taj OIB napokon proradi i funkcija toga OIB-a, ne OIB kao broj nekakav, nego funkcija toga OIB-a je bila upravo da saznamo tko što i na čiji račun stiže i kad se plaća i kada se prima. Ja nisam ekonomist, nisam računđija, ali vodim kućni budžet, svaki od nas ima svoj proračun u svom domu, u svojoj kući, kako god hoćete. I dobro znam ulaz i dobro znam izlaz i svatko od nas to zna, bilo bi dobro došlo da ima nekakva potpora, da nam netko nešto oslobodi, nažalost, ali sada neću govoriti o osobnim iskustvima, drugom prilikom nekom. Tako da govorim ovo iz ovako jednog evo, kao jedan liječnik koji evo ima pred sobom ovakav materijal i u materijalu to što piše. Kada govorimo još malo o poljoprivredi, da se zadržimo, dakle ovaj zakon osim, kaže članka 17. ne primjenjuje se na državne potpore u poljoprivredi i da ne zaboravim ribarstvu. A članak 17. kaže, dakle da Ministarstvo financija izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama, godišnje izvješće sadrži izvještaj i o potporama male vrijednosti i pod broj godišnje izvješće sadrži podatke i o državnim potporama poljoprivredi i ribarstvu, koje zapravo izrađuje Ministarstvo poljoprivrede. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede je opet dužno Ministarstvu financija dostaviti podatke i zapravo u neku ruku je i poljoprivreda i ribarstvo uključeno u ovaj račun, obračun, izvješće Europskoj Uniji, a što je dužno dati Ministarstvo financija… … /Upadica Stazić: Privedite kraju./ … Europskoj komisiji. I još sam nešto htio, agencija koja je prije imala zadatak da se kaže brine oko mišljenja neusklađenosti prijedloga državnih potpora sa pravilima o državnim potporama je trošila oko 13 milijuna kuna i troši, AZTN, da ima 55 zaposlenih, da ima 9 odjela i 1 sektor upravno državne potpore, ima svoje vijeće, predsjednika vijeća, mislim da je vrijeme da se raspravi o broju agencija, njihovoj svrsishodnosti i smanjivanju broja agencija. Hvala lijepo. Naime, kolega Grubišiću, u svom izlaganju rekli ste jednu točnu tvrdnju, a to je da je Slavonija i Baranja dobila najmanje potpora gledajući sve regije u RH, dobili i jesmo najmanje potpora gledajući sve makroekonomske pokazatelje, Slavonija i Baranja je najnerazvijenija. A gledajući ono što Europska komisija, EU potiče to je ravnomjeran razvoj, regionalni razvoj i upravo pomaže najnerazvijenijim prostorima. kada su u pitanju efekti koje ova Vlada čini kada su u pitanju potpore, onda vidimo da efekata nema kada je u pitanju Slavonija i Baranja jer ostali smo kao regija sa najmanje potpora i najmanje ulaganja, a sve one crne brojke upravo vežu se uz Slavoniju i Baranju. sjećamo se i prethodne Vlade i njihove jamstvene kartice, sjećamo se često i njihovoj premijera kako je govorio, nije jaka Hrvatska koliko je jak Zagreb, nego koliko je Vukovar, …, Slavonski Brod, itd., nabrajajući upravo prostore i gradove jedinica lokalne uprave iz Slavonije i Baranje. Ono što niste točno rekli, a to je da je i ova Vlada bivša imala strategiju, ni jedna ni druga Vlada, ni HDZ-ova ni SDP-ova nije imala strategiju, a kada imate strategiju, onda imate cilj. Ovdje se cilj ne može iskontrolirati i ne mogu se efekti svih potpora iskontrolirati, ali ono što je dobro ovim rješenjem da konačno imamo sve potpore na jednom mjestu. Prema tome efekata nema, ali nema ni strategije. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Bubalo, nisam ja rekao da ova Vlada ima strategiju. Ja to uopće nisam rekao. Dakle, i znam da nema pa kako ću reći kad nema strategije, a nema ni cilja jer je cilj samo, ajmo Hrvati u inozemstvo, kao privredna reforma 1963.godine kada je provođena kada se odlazilo na privremeni rad tzv. privremeni rad u Njemačku, dakle od '63.do '68.dok nije došlo do rata sa Češkom između Rusije i Češke. Dakle to je cilj, ovo je jedna nova privredna reforma tzv. bez strategije i bez cilja ali sa ciljem da Hrvati odlaze u inozemstvo poglavito mladi. Što se tiče Slavonije, bivša Vlada i ova Vlada reklo bi se po narodni od zla oca i gore matere prema Slavoniji, dakle ne zna se tko je gori i ne zna tko je nemilosrdniji. Mene je pitao vozač tramvaja pitajte gospodu iz Vlade zašto oni mrze Hrvatsku, to me je vozač tramvaja pitao kada sam se jutros vozio tramvajem na posao. Reklo bi se da naizgled potezi ove Vlade upravo liče na to. O tome da je ova Vlada svrstala Slavoniju zajedno sa Zagrebom i o tome smo ovdje raspravljali dakle u NUTZ 2 regiju zajedno sa Zagrebom i time nam povećala sve gospodarske parametre, dakle bili smo 34% od prosjeka EU sada smo na 68% odjedanput smo umjetno postali polurazvijeni a bili smo zaista krajnje nerazvijeni. Zanimljivo spajanje Slavonije sa Zagrebom tako da nam se eto poveća taj naš gospodarski rejting kako bi na temelju siromaštva Slavonije neki drugi krajevi

prvo nije lijepo da uspoređuje ovu Vladu i bivšu vladu u odnosu prema Slavoniji. Pa sjetite se samo a i vaši članovi stranke sve što je učinjeno za Slavoniju, a znam da nije dosta da treba još jer je Slavonija bila ratom najpogođenija, ali sjetite se samo i pruga koje su izgrađene i autoceste, najveći broj potpora je zaista bio u Slavoniji. Istina je Slavonija je bila moramo reći najzagađenija i minama i to se je radilo, međutim ne možete to uspoređivati sa Vladom sadašnjom gdje se zaista ja mislim da već narod ovu vladu zove APP Vlada, ako prođe prođe jer ako Grčić završi konačno taj svoj softver onda će se povući sredstva, ako se ne bude davala potpora prijateljima različitih ministara i ostalih kojima ne treba uzimati za porez pa evo ga onda ćemo imati nešto u blagajni, ako bude dobra sezona onda će se moći neki ljudi možda i zaposliti kao sezonski radnici pa ćemo onda smanjiti i broj nezaposlenosti. Dakle takva APP vlada i ako ako vlada još nikada nije bila. Sigurno je da se ne može usporediti sa bivšom vladom i sa ovom ni na koji način pa makar vi sada posezali za nekim ljudima koji sjede u zatvoru ali mislim da to nije korektno. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Sumrak ja sam mislio kada ste rekli APP da je to autopoduzeće Požega ali nije. Nisam čuo za taj izraz APP čuo sam za IMT ima li mene tu. To je puno proširenija izreka dakle IMT ima li mene tu, dakle ako se može pojedincu se kapnuti u džep onda je to a ovo APP to nije bitno. No vas demantiraju poprilično brojke o kojima sam jasno i glasno rekao. Da je za onu treću statističku jedinicu NUTZ 2 regiju dakle Panonsku Hrvatsku kako je vaš gospodin premijer iz Remetinca rekao rekao dato potpora od milijardu kuna. za ostale dvije regije preko dvije milijarde kuna i tu nema govora nema tu što reći, to je tako. Nažalost to je tako. A rekao sam i za ovu Vladu, ne zna se šta je gore od zla oca i gore matere ili kako Savez BiH, Crne Gore kada su izmišljali ime onda su rekli Crna Bosna i Gora Hercegovina. Nova replika poštovana Gordana Sobol. navodnog ukidanja potpora za zapošljavanje iz aktivnih mjera zapošljavanja vezano oko mladih. Konkretno radi se o programu zapošljavanje bez radnog odnosa odnosno uz naknadu s 1.600 kuna pa možda bi bilo dobro da se mnogi u ovoj sabornici prisjete šta su sve govorili protiv te mjere kada se ta mjera donosila koja se pokazala kao relativno uspješnom jer je preko 60% onih koji su je koristili ujedno i pronašlo svoj posao odnosno zasnovalo je radni odnos. Ali treba reći zbog javnosti, ne ukidaju se aktivne mjere zapošljavanja. Vi svi znate i treba ponoviti od prošle godine dakle od srpnja prošle godine Hrvatska je ušla u Program garancije za mlade daleko prije nego što je bilo potrebno napravljeni su svi programi i ono što sada Hrvatska čeka, a čeka kao što čekaju sve druge zemlje EU, a to je odluka Europske komisije da se sredstva alociraju dakle da se proslijede prema državama članicama. Nažalost do danas niti jedna država članica nije dobila ta sredstva pa tako niti Hrvatska, a mi jesmo na njih računali negdje sa ožujkom mjesecom, radi se o 60 milijuna eura. Dakle to su sredstva koja su Hrvatska je pripremila ukupno 11 različitih programa koji bi se koristili upravo iz tih sredstava i koji su predviđeni za mlade i mislim da bez obzira što u ovom času je zastoj zato što je već za prva tri mjeseca se prijavilo preko 1700 je je dano zahtjeva i svi oni koji su se prijavili, koji su trenutno u korištenju, svi oni će već i sada dobiti ta sredstva i moći ostvariti i te mjere. Ali kažem, idemo na garanciju za mlade jer smo je na vrijeme pripremili kao država. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Boro Grubišić. Hvala lijepo. Ja se nadam kolegice Sobol da vi nemate nekoga tko je bio u programu 1600 kuna. Dakle, nitko nije dočekao na nož ovu odluku od 1600 kuna dakle za mlade da rade, nego se govorilo, ja samo osobno govorio o samom tome iznosu koji u neku ruku kada završite ne znam, pravni fakultet, ekonomski ili bilo koji drugi u neku ruku i degradira te mlade, o tome se govorilo, dobronamjerni, ja ne znam kako su govorili zločesti ali ja ne. Što se tiče politike potpora u zapošljavanju mladih i tih europskih programa, dok se novci ne vide i dok ne dođu ovdje u Hrvatsku ja vama i vašoj Vladi ne vjerujem. Jer u ove 2,5 godine ste nas potpuno slagali, prevarili i niste ispunili niti jedno obećanje pa nećete niti to. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grubišić, kada bi vas čovjek slušao izolirano iz konteksta onda bi mogao s dijelom stoga se s vama i složiti. Međutim, kada se stavi u kontekst postojećih događaja pa i vaše stranke onda se teško može složiti. Ja razumijem da vi ne vjerujete ovoj Vladi, da vjerujete davali biste joj potporu, ali to i ne očekujemo od vas. Međutim, ova Vlada sigurno da to u svojoj raspravi niste našli argumenata za to, nije, kada je riječ o potporama itd., napravila ništa značajno u smislu lošega što biste vi spomenuli i to mi je drago da niste uspjeli naći i da je to tako. Međutim, davali ste puno primjedbi kako se troši na potpore, poticaje i sve ostale načine novac u ovih godina a naravno to se odnosilo na prethodne Vlade i tu se s vama slažem. Naravno vi niste bili u prilici da obnašate vlast na državnoj razini ni prije i sada ni ne snosite odgovornost za stanje državnih potpora ali imate u svojoj, odgovarate za stanje u svojoj županiji već par godina gdje ste na vlasti. Koliko Koliko znam i tu u vašoj županiji gdje snosite odgovornost za vlast bilo je određenih, barem prema medijima određenih nepravilnosti u podjeli poticaja koje je županija davala. Dapače možda mediji, mediji svašta pišu, možda to i nije istina ali koliko znam i državni organi su se za to zainteresirali, vode se neke istrage oko toga. Prema tome, ne bi bilo lijepo da prigovarate drugima a da istovremeno se i kod vas događaju takve stvari i nepravilnosti. Ja ne želim prejudicirati što je tamo bilo ali kako narodna kaže gdje ima dima ima i vatre. Dakle, uvijek kada se govori o nečemu treba poći od onog dakle pometi prvo ispred svog praga pa onda ispred tuđega. Hvala lijepa. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Jelušić dajte, ja ovdje slabije čujem ili vi nejasno govorite, ali dajte malo razmislite trezveno i realno. Dakle vaš Šegon je dobio više potpora nego bilo koja županija u Slavoniji i Baranji, dakle samo jedan vaš čovjek je dobio više potpora nego bilo koja županija u Slavoniji i Baranji. To vi nama recite. Nije stvar u tome što vam ja ne vjerujem ni HDSSB nego vam ne vjeruje hrvatski narod i to se i pokazuje i na namještenim anketama u kojima vam rejting pada, pada i stalno pada kao i sve ostalo što pada i BDP, potrošnja i proizvodnja i izvoz itd., i gospodarski rast. I Ako već govorite o tome da nismo obnašali vlast u brodsko, ja sam iz Brodsko-posavske a ne iz Osječko-baranjske županije, Osječko-baranjska županija je napravila veliki korak, gospodarski napredak za vrijeme HDSSB-ove da kažem vladavine. Ali ćemo u državi u sljedećem mandatu kada vi padnete na izvanrednim ili redovnim izborima sasvim sigurno obnašati vlast u državi Hrvatskoj. Posljednja replika Ivan Šimunović. Izvolite. **Šimunović, Ivan (HSP AS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišiću nisam baš siguran da je potpuno isključivanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja iz ovog procesa ispravan put. Agencija je doista izgubila dobar dio svojih ovlasti u korist Europske komisije. Navodno su uočene manjkavosti u provedbi zadataka savjetodavne prirode ali mi s tim konkretnim manjkavostima nismo upoznati pa se ovdje prisilno donosimo donosimo odluku vjerujući isključivo procjeni predlagatelja. Davanje državnih potpora itekako utječe na tržište. I stoga smatram kako bi agencija ipak trebala zadržati barem savjetodavnu ulogu u cijeloj priči. I to savjetujući one i koji traže državnu potporu ali i ministarstvo. Europska komisija je nadležna za nadzor tržišne utakmice na razini cijele unije. No nisam siguran da jedna institucija koja je tako daleko odvojena od terena kao što je komisija može u potpunosti osigurati da se u svakom konkretnom slučaju postupa potpuno ispravno i bez narušavanja tržišnog natjecanja, stvaranjem nelojalne konkurencije čemu dodjela potpora itekako može doprinijeti. Hvala. izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolega Šimunović, dakle ja sam nabrojio 7 država u kojima je ovakvo rješenje, Hrvatska bi bila 8. No ne piše kako je to riješeno u ostalih 20 država I rekao sam i naglasio da se radi kako i samo piše u samom materijalu o centralizaciji u Ministarstvu financija. Je li time dana velika ovlast Ministarstvu financija odnosno ministru ministru financija u svezi raspodjele i državnih potpora ili potpora uopće iz Europske unije to je sada jedno pitanje o kojemu možemo mi razgovarati. Je li agencija ta koja je u drugim zemljama možda ili nekakvo drugo tijelo više odlučuje o potporama o tome nema niti jedne riječi u ovome materijalu. Ja osobno ne razlikujem puno ni Ministarstvo financija ni agenciju. To su za mene državna tijela, državni organi i ako je to jedna Vlada ova koja je, kukuriku, to je za mene potpuno isto ili potpuno svejedno. Bitno je da te potpore ostvare svoj cilj, bitno je da je ona ostvare rast konkurentnosti u hrvatskom gospodarstvu i u Hrvatskoj državi, bitno je da se potakne zapošljavanje tim potporama, a tko će to provoditi tako mi je svejedno, hoće li agencija ili pak ministarstvo. Samo dosadašnje potpore očito nisu polučile željene rezultate niti ostvarili postavljene ciljeve

Bitna ili najbitnija novost u odnosu na dosadašnji Zakon o potporama u ovom zakonu je to što konačno AZTN neće imati više nikakvog posla niti ikakvih ingerencija nad potporama. Konačno da je do toga došlo i to dobro da je do toga došlo jer do sada svjedoci smo ovdje u Saboru kada je riječ o državnim potporama nama su ovdje pred Sabor dolazili dolazili čelnici AZTN-a i podnosili izvještaje o potporama. A da li su oni bili ključni u cijeloj toj priči, jesu li oni odlučivali koliko će novaca iz proračuna u to ići, kuda će ići, koliko ići, nisam baš siguran. Oni su više obavljali administrativni i tehnički dio posla, da li je to potpora, da li je to ili nije, je li to u skladu sa tržišnim natjecanjem ili nije, ali ne i politiku samu oko toga, a ovdje ste dolazili pred Sabor i podnosili izvještaj. Imali smo dakle jedno neprirodno stanje, jedno nenormalno stanje da netko tko baš i nije donosio ključne odluke oko toga trebao je ovdje pred Saborom to braniti, opravdavati itd. I zato je prethodnim izmjenama koje smo napravili prošle godine to promijenjeno, a ovim u konačnici i do kraja … konsekventno da konačno AZTN nema nikakve veze sa potporama što je dobro i što je zaista prirodno i normalno da se tako uredi. je novac, a državni je novac, novac je dakle iz proračuna, onaj tko ga dodjeljuje on treba i odgovarati, on treba i pratiti što se događa, a ne skrivati se iza agencije kao što je to do sada bilo. Zašto je to tako bilo, jel to moralo, mislim da nije. Da li se namjerno htjelo da se novac i politika potpora određuju u Vladi, a da netko drugi podnosi izvještaj, o tom potom, ali sad je konačno to uređeno dakle da izvještaj ovom Saboru podnositi Vlada odnosno putem Ministarstva financija što je i normalno i da u konačnici agencija više neće imati nikakvog posla vezano za potpore. Pri tome agenciji ostaje samo njen posao, onaj usko ako mogu tako reći uži posao zaštite tržišnog natjecanja i to je ono čime se ona treba baviti, ali o tome ćemo razgovarati kada budemo razgovarali o radu agencije. Mislim i tu se ima štošta prigovoriti i vidjeti, ali barem će sada agencija imati samo jedan posao, neće moći reći da je radila i ovaj posao pa možda nisu stigli ovaj drugi koji im je jedini normalan i prirodan. Dobro je da svi ljudi koji su do sada radili taj posao u agenciji prelaze praktički u Ministarstvo financija i tu neće doći do ozbiljnijih dakle ni kadrovskih problema niti će trebati vremena za uhodavanje jer ljudi koji su i dosad to radili samo će kompletno preći u Ministarstvo financija. Dakle moći će se bez velikih uhodavanja nastaviti taj posao raditi, ali će doći do prirodnog stanja i normalno dakle da ti ljudi … u Ministarstvu financija, da Ministarstvo financija ovdje pred Saborom polaže račune i na koncu konca da u pregovorima i razgovorima sa Europskom komisijom to radi državni organ Ministarstvo financija, a ne agencija. Do sada smo uvijek kad smo razgovarali dobivali suhe brojke oko potpora, dakle koliko je to novaca itd., međutim ono što je uvijek bio problem, a to je dakle što se s tim događa, što se događa s tim potporama, što se događa s tim javnim novcima i sada u konačnici kada Vlada, kada ministarstvo ima ingerencije … moći će i odgovarati, u konačnici njih se pitati zašto je to otišlo ovamo, a ne onamo i kako je utrošeno. Jer ja sam uvijek i do sada ovdje kad smo govorili u Saboru što je bio problem kod potpora. Kod nas je često posao završavao sa podjelom potporom i točka. Ustvari on tek tad treba početi jer nije cilj podijeliti državni novac nego je cilj da se dođe do određenih rezultata, povećanja proizvodnje, zapošljavanje itd., ali kod nas se uglavnom nije vodilo računa o tome koji su efekti potpora nego podijele podijele se i točka, a puno manje se pažnje posvećivalo na provedbi toga, na analizi toga, na praćenju toga, na propitivanju je li to utrošeno kako spada pa ako nije da se vrati itd. Uostalom, kad pogledamo podatke vidimo dakle što nam na različite vidove dakle potpora, subvencija, poticaja itd., sve je to isto za ove građane, sve je to državni novac i to je na godišnjoj razini negdje oko 8-9 milijardi, ogroman novac bio koji je u najvećem iznosu išao poljoprivredi, brodogradnji, HŽ-u itd. Koji su rezultati toga bili, vidimo. Brodogradnja je proizvodila sve manje brodova, radnici u brodogradilištima bili nezadovoljni, svako malo štrajkali, a ogroman novac odlazio tamo. U HŽ-u slični problemi, sve manje prevozili i putnika i robe, radnici nezadovoljni, svako malo štrajk i nezadovoljstvo. U poljoprivredi da ne govorimo. Dakle, čas malo sada seljaci dakle ratari, čas stočari, čas ovi, čas mljekari, dakle svi na cesti, nezadovoljni, a ogroman novac oko 4 milijarde godišnje odlazio kuda, to je drugo pitanje. Jedan podatak je frapantan. Dakle 2004. 2004. godine samo u poljoprivredu je odlazilo oko 2 milijarde i 86 milijuna, 2011. dakle 7 godina kasnije 4 milijarde 125 milijuna, dakle duplo više, a poljoprivredna proizvodnja ne da nije uduplala se, ne da se nije povećala nego se gotovo u mnogim segmentima nije ni povećala, u nekima smanjila. to je apsurdno, ali Hrvatska nažalost i usprkos takvim transferima javnog novca u taj sektor poljoprivrede sama sebe ne može hraniti. Možda treba javnosti reći da nažalost Hrvatska svega 3 ili 4 kulture proizvodi dovoljno za svoje potrebe, a sve ostalo je osuđeno na uvoz. Niti jednog mesa, ni jedne vrste mesa Hrvatska ne proizvodi dovoljno, niti mlijeka i mliječnih proizvoda. Jedino proizvodimo dovoljno pšenice, mandarina, meda i to je otprilike to. Svega drugoga, dakle ne proizvodi se dovoljno, a ogromni novci odlaze. Sada će taj dio potpora u poljoprivredi, dakle taj poljoprivredni sektor biti u ingerenciji Europske komisije. to je dobro. Igrat ćemo po istim pravilima kao i ostale zemlje članice Europske komisije. Da li će naše selo i naša poljoprivreda biti spremni za tu tržišnu utakmicu e to je drugo pitanje, ne želim prejudicirati i reći kako će biti. Ali ako nije onda je grijeh na onima koji su do sada godinama tako tako nepripremili naše selo i našu poljoprivredu, odnosno tako vodili nebrigu o onome, o tim novcima koji odlaze u taj sektor. Dakle, umjesto da postanu konkurentni oni su čekali, dakle samo pomoć da žive od poticaja, a ne da im poticaji budu oni koji će omogućiti da budu konkurentniji. Ono što je bitno također reći a vezano za ovaj zakon, a to je da tu dolazi pojednostavljenje ili manje administriranje itd. Do sada je bilo, na više adresa si morao slati i upit na više adresa jer se radio izvještaj itd. Sada će se to sve obavljati na jednom mjestu ako tako mogu reći u Ministarstvu financija. Dakle, do sada se moralo ako si želio dobiti potporu ići u Ministarstvo financija radi ocjene svrsishodnosti. Onda agenciji obraćati se da vidi se da li je to potrebno da se o tome dobije očitovanje i odobrenje Europske komisije, ako je potrebno onda i na Europsku komisiju. Dakle, na tri adrese. Sada će sve biti na jednom mjestu u Ministarstvu financija, na jednom mjestu će se odlučivati i na jednom mjestu će se skupljati podaci, podnositi izvještaj i to je dobro. ako je to javni novac, državni novac, a je onda je u redu da Vlada o njemu odlučuje, Vlada o njemu i snosi odgovornost i podnosi izvještaj i na koncu konca i odgovara za što je napravljen i sada je to prirodno stavljeno na mjesto gdje to treba. i ovo je na tragu toga da se uvede reda i odgovornosti, da se zna tko šta radi i za što tko odgovara i to je na tragu politike koja ova Vlada pokušava raditi u svim segmentima po ovome, a to je da se zna tko šta treba raditi, za što tko odgovara i da se uvede, dakle više reda i odgovornosti. I na koncu konca da pojednostavnjuje procedure. I mislim da je, time ću završiti, da je ovo konačno točka na "i", dakle da smo konačno kada je riječ o potporama stvari uredili na pravi način, stavili ih tamo gdje im je mjesto, a to je izvršna vlast, to je ministarstvo, dakle a ne da agencija je do sada o tome brinula i ovdje se pred Saborom pojavljivala kao ona koja je podnosila izvještaj iako agencija nije bila u potpunosti ili većim dijelom suodgovorna za politiku potpora koje su bile, koje su se radile u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Jelušiću u većem dijelu rasprave se možemo složiti, jer naprosto su svi danas tako raspravljali. Ali mi nije jasno zašto svi izuzev kluba HDZ-a danas govorite tako o AZTN-u. Jer ja onda dobivam dojam da nije zakon pročitan. Jer ono ključno što je AZTN što je radio što se tiče potpora da je davao mišljenje da li je potpora legalna ili ilegalna to praktički od 1.7. 2013. godine radi Europska komisija. Dakle, kad smo usvajali zadnje izvješće o radu AZTN-a onda je to bilo rečeno. Niti sada Ministarstvo financija neće izdavati rješenja o tome da li je potpora legalna ili ilegalna, nego će o tome donositi odluku Europska komisija. Dakle, to je prva činjenica. To što je odlučeno da AZTN više kao takav ne treba raditi ovaj posao evidencije potpora itd. to je drugi par cipela. Ali iskreno govoreći kolega Jelušiću, da nije AZTN u proteklim godinama radio ovo mi bi imali show koji bi imali. Najbolji primjer vam je brodogradnja. Od 1.6.2006. godine ni jedno jamstvo brodogradnji se nije moglo izdati bez mišljenja AZTN-a koja je to usuglasila sa Europskom komisijom. Zašto? Zato što je brodogradnja bila u procesu restrukturiranja. Međutim imate, zašto vam ovo govorim. Imate jedan slučaj kad je bio 3. Maj u pitanju, naprosto Ministarstvo financija nije moglo dati jamstvo jer se nisu zadovoljili uvjeti. AZTN nije dozvolio i što se onda politički događa? Riječko gradsko vijeće donosi odluku o tome da izda jamstvo za 3. Maj iako je to totalno protuzakonito. Međutim, kad imali ste u tim vremenima pregovora itd. jednu da tako kažem neovisnu regulatornu agenciju, onda ste mnoge stvari mogli napraviti. I da AZTN nije odradio svoj dio priče vjerojatno mi ne bi bili u ovakvoj poziciji kakvoj jesmo. Međutim, postavljam si pitanje ako se ovaj odjel u Ministarstvu financija ne digne na nekakvu razinu ne da mu se značaj koliko će on biti efikasan u prikupljanju ovih podataka. Dakle, naprosto stvar treba pogledati realno bez politike. Zašto? Pa zato što je ovo možda nešto što će sutra itekako ili pomoći ili odmoći hrvatskom gospodarstvu. Ali ako gledamo na ovakav način, do jučer smo svi o gospođi Spevec i AZTN-u osobito dok niste bili na vlasti svi govorili hvalospjeve. Danas AZTN ne valja, ovako to naprosto nije dobro. AZTN je napravio svoj posao pošteno, korektno i doveo Hrvatsku u ovu fazu da se može danas govoriti o ovakvom zakonu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Ivo Jelušić. Kolega Šuker, nismo se možda najbolje razumjeli. Ja ne napadam AZTN. AZTN je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja radila ono što joj se dalo da radi. Ja nju uopće ni ne napadam. Ja govorim da su oni radili tuđi posao i ovdje nama u Saboru podnosili izvještaj o potporama iako oni nisu ključni bili u tome. Dakle, nije agencija određivala koliko će iz proračuna se odrediti za potpore. Tu je odluku donosila uvijek vladajuća većina, Vlada, dakle ovdje u Saboru. agencija je podnosila izvještaj o tome. Prema tome, ako je to bila politika određene Vlade, Vlada, onda je i Vlada trebala odgovarati ovdje u Saboru a ne agencija. Agencija je obavila u tom smislu, mogla je reći je li nešto u skladu sa zakonom ili nije i to je trebala raditi, je li dakle odmah obavlja i taj administrativni dio posla. Ali ne i odgovarati za politiku potpora i silne milijarde koje su išle jer nije ona odlučivala hoće li to biti milijarda ili pet. O tom je odlučivala Vlada, prema tome Vlada je trebala podnositi i izvještaj. I dakle tu je ona poanta što ja govorim, sada više agencija nema ništa s potporama, što je prirodno, ako je Vlada ta koja određuje koliko će biti neka Vlada ovdje i odgovara. Nova replika, poštovana Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvaženi kolega Jelušić u jednom dijelu, ajde slažem se s vašom raspravom, međutim pod kraj ste se počeli doticati i braniti. Pa znate, postoji jedna izreka da pobjednici traže rješenja, a gubitnici isprike. Nažalost, ova Vlada se već duže vrijeme ponaša gubitnički jer stalno traži isprike i stalno je netko drugi kriv. netko drugi kriv. Ako nam ne uspije ovo kriva je bivša Vlada, ako nam ne uspije ovo kriva nam je opet bivša Vlada. Dotaknuli ste se uvaženih kolega i poljoprivrede i spomenuli ste lijepo, između ostalog, i mandarine i med. Da, da nije bilo potpora tada u poljoprivredi ne biste danas spominjali niti mandarine, a bome ni med. Ali ne biste spominjali ni maslinova ulja, ne biste spominjali ni druge proizvode za koje su zaista proizvođači bili pripremani. Nije mi jasno zašto niste spomenuli onda da je u vrijeme bivše Vlade završeni pregovori što se tiče poljoprivrede, ajmo se dotaknuti tih kvota šećera. Izdogovarano je najbolje od svih tadašnjih koje su ulazile zemlje zadnje članice proizvodnja 192 877 tona šećera. I dobili smo kvote. Ali prešućujete da je ministar Jakovina ponovno iskoristio svoje diskreciono pravo, kao što ga je učinio u raspolaganju državnim zemljištem, i po svom diskrecionom pravu dao najveću kvotu šećerani koje se nalazi naravno u gradu u kojem je njegov gradonačelnik. Ustavni sud je to poništio. Jakovina šuti, vi šutite i jedini odgovor je da je tu sve u duhu pravde i prava. Pa ako je to to, pa žalosno je. Nemojte stalno tako govoriti. Govorite o relevantnim činjenicama, o konkretnim i nemojte se stalno ispričavati. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolegice Sumrak, ništa se ne ispričavamo niti se imamo potrebe da ispričavamo a govorimo o činjenicama. a činjenice su sljedeće, ja ću ih ponoviti možda ih niste dobro čuli. Sami ste govorili dakle da je, rekli ste da ne bi bilo mandarina, da ne bi bilo ovoga da nije bilo politike vaše Vlade i tu određenih poticaja itd. A dakle činjenice su sljedeće, ponovit ću. 2004. godine u poljoprivredu je išlo dakle iz javnog novca 2 milijarde i 86 milijuna. 2011. na kraju vaše vladavine dakle 4 milijarde 125, duplo više. A poljoprivredna proizvodnja nije uduplana, dapače nije povećana. Rezultat takve poljoprivredne politike tih vaših vlada i tih vaših godina je da dakle osim tri namirnice, osim tri proizvoda, osim pšenice, mandarina i meda nijedne poljoprivredne kulture, nijednog mesa ni mlijeka, ništa što je iz tog sektora Hrvatska ne proizvodi dovoljno za svoje potrebe. Da ne uvozimo, da se kojim slučajem teoretski govorim zatvorena zemlja bili bismo gladni. To je rezultat vaših poljoprivrednih politika i vaših poticaja koji su išli i koji su uduplani a proizvodnje nema. Postavlja se pitanje kud je to išlo? U kupovinu glasova? Podmićivanje Podmićivanje ili da se nekom svidite pa mu damo novce? Ali u svakom slučaju niste naše selo i poljoprivredu pripremili za tržišnu utakmicu jer to govore podaci.

da njen posao nisu bile samo državne potpore nego općenito zaštita tržišnog natjecanja u RH u svim onim, u grupiranju kapitala, u davanju ocjena za spajanje i slično. Prema tome, na stranu ove državne subvencije odnosno državne potpore i ovo rješenje koje je možda i ok. Međutim, ostaju i dalje još druga pitanja što se tiče zaštite tržišnog natjecanja i ta tema nije iscrpljena ni završena u Hrvatskoj i bit će stalno prisutna i možda u budućnosti će se još više zapravo pojavljivati u raznoraznim oblicima kretanja kapitala kroz RH. A kad je riječ o agencijama mi pozdravljamo gašenje svake agencije jer ih imamo previše u Hrvatskoj i ova država u recesiji to teško izdržava. Podsjetit ću vas na ovo objavljeno izvješće Instituta za javne financije da u RH imamo 44 državne agencije sa 6000 djelatnika i oko 4 milijarde kuna proračuna. Više puta se spominjala ovdje Agencija za plaćanje u poljoprivredi. To je jedan eklatantan primjer netransparentnog rada, nejasnih modela plaćanja, nejasnih prikaza. možda bilo sretno ako Ministarstvo financija želi preuzeti tranše iz proračuna pa neka preuzme i rad te agencije. imali smo priliku vidjeti jedno izvješće o tranšama prema jednom OPG-ovcu u zastupničkim pitanjima, to su plahte raznoraznih modela plaćanja, raznoraznih iznosa. To ne da je transparentno, to ne da je nejasno, to ne da je i prilično čudno nego mislim da bi zaista ako se želi uvesti red i u ovom dijelu segmenta onda i ovu agenciju dajte Ministarstvu financija i neka bude transparentnija. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovu repliku odgovara Ivo Jelušić. Poštovani kolega Đurović rekli ste da možda je ovo ok, dakle možda je ovaj zakon ok. Ne znam zašto tako sramežljivo kad je nešto dobro, sramežljivo tako govorite da je nešto možda to ok. Pa recite jasno zakon je dobar i dobro da ste to napravili. Pa neće vam vaši glasači zamjeriti ako podržite nešto dobro što je ova Vlada predložila. Time pokazujete dakle da radite za dobrobit ove zemlje, da razumijete da je nešto dobro i podržite što je nešto dobro. Pa neće vam to nitko dobronamjeran u Hrvatskoj to zamjeriti. Prema tome, kad je nešto dobro a puno tog je ovdje dobrog ova Vlada predložila recite jasno i glasno ma to je dobro, a ne možda je to ok. Čemu taj stidljivi odnos? Jer pazite bolje će vas, nećete time sebi naštetiti, nećete ni nama pomoći ali ćete ispasti vjerodostojniji među glasačima. Kao što ću i ja vama uvijek priznati kad nešto dobro napravite, dobro ste to napravili, pritom ne mislimo ovoga da ću sebi naškoditi a vama pomoći. Dakle opozicija trebala bi kritizirati ono što ne valja i konstruktivna opozicija, prava opozicija. A ono što je dobro reć, pa to je i dobro, ne sramite se toga reći. mislim ova Vlada je zaista doduše vama je možda problem to što je ova Vlada puno toga dobro predložila pa kad bi za sve rekli da je dobro ispalo, da je podržavate ali barem nekada recite, pa šta je dobro, to je dobro. i njihove želje da to radi, ona je to napravila ovaj zakon radi uklapanja u sustav državnih potpora EU a po da kažem neću reći naredbi ili naređenju Europske komisije, i to piše u ovom materijalu. Dakle nije ugrađena pamet nekog drugog nego Europske komisije o tome se radi. A kada ste govorili u vašem izlaganju onda ste, niste uopće napadali nikakve potpore koje su uložene u brodogradnju, u željeznicu itd, bez rezultata ali ste najviše se osvrnuli na poljoprivredu. Iz toga se raspoznaje da vi i vaša Kukuriku koalicija uopće ne razumijete probleme u poljoprivredi. Niste ni osjetljivi na probleme u poljoprivredi. Naime ako znate da se u Hrvatskoj kupi godišnje 23 milijarde hrane a uveze 15,5 to znači da su dvije trećine hrane uvezene a na to je plaćeno državi dakle 40% od carine, trošarine, PDv-a. koliko je država zaradila na 15 milijardi uvoza hrane, koliko je 40%? 6 milijardi a poljoprivrednicima OPG-ima, koliko je dana, dana potpora, usporedite to pa ćete vidjeti zbog čega je, zbog šnicle, državne šnicle od carine, trošarine i PDV-a crkla Hrvatska poljoprivreda, vi ste joj, zabijate posljednji čavao u njezin ... **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Grubišić, da li je ovo pamet Europske komisije ili ove Vlade da ste malo pažljivije čitali ovaj prethodni zakon vidjeli bi da je i kad smo bili članica Europske i otkad smo članica Europske komisije imali smo drugo rješenje ali smo sami do toga došli da je ovo rješenje puno bolje. Prema tome nije to propisala Europska komisija gdje će sjediti ovih par službenika, hoće li sjediti u agenciji ili ovdje. Ne Europska komisija određuje nešto drugo a to je kada je riječ o poljoprivredi gdje će sada jer u Europi se vodi zajednička poljoprivredna politika i ona će se u tom djelu, u tom djelu EU će se pratiti i referirati. Prema tome, ali ključno je pitanje dakle ponavljam zajednička europska politika će sada u Europskoj komisiji biti i pitanje koliko će naše selo i poljoprivreda biti konkurentno i moć se nositi sa europskim proizvođačima, sa ljudima, poljoprivrednicima i firmama u drugim zemljama članicama EU a a zato ova Vlada ne snosi odgovornost nego prethodne Vlade, prethodne Vlade HDZ-a i njegovih koalicijskih partera koje po mojoj ocjeni nisu naše selo i naša poljoprivredne proizvođače osposobile da budu konkurentni jer nisu davali da ojačaju njihovu konkurentnost, da povećaju proizvodnju nego da kupuju njihovo podršku, da kupuju njihovu da kupuju njihovu političku naklonost i sada će se to vratiti kao … i njima ali i cijeloj Hrvatskoj. dakle u stilu one japanske, treba čovjeka naučiti loviti ribu a ne dati mu ribu da se najede pa da time riješi problem svoje gladi. Tako je trebalo raditi i prije ali nažalost nije. Mi nismo naše ljude učili kako da love ribu, učili kako da proizvodi postanu konkurentni nego im davali da prežive tu godinu a šta će biti kasnije o tom se nije vodilo računa. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko, Josip